Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sjednicom i raspravom o: - Prijedlogu o iskazivanju nepovjerenja ministru gospodarstva, rada i poduzetništva Vlade Republike Hrvatske gospodinu Branku Vukeliću Prijedlog o iskazivanju nepovjerenja podnio je 31 zastupnik Kluba zastupnika SDP-a. Prijedlog ste primili u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? U ime predlagatelja poštovani zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, potpredsjedniče Vlade, Klub SDP-a predlaže izglasavanje nepovjerenja ministru Vukeliću radi njegove političke odgovornosti i uloge kao predsjednika Nadzornog odbora Brodosplita. aferi ne bih, dugo, dugo traje, preko godinu dana. Puno se i ovdje o tome pričalo. Samo o nekim objektivnim činjenicama. U skladu sa proklamiranom vladinom politikom na čelu trgovačkih društava od posebnog društvenog interesa stavljaju se ministri i to je u redu sa razine činjenice da je država vlasnik tih poduzeća i da želi voditi brigu o njima. Činjenica je da je ministar Vukelić odobrio sporne ugovore iz kojih danas proizlazi nakon policijskih istraga, istraga Interpola i svega što se desilo da su bili štetni po «Brodosplit» ili da postoje velike sumnje da su štetni po «Brodosplit» s time da je gospodin Vukelić na sjednicama nadzornih odbora bio upozoravan o štetnosti, o mogućoj štetnosti tih ugovora. Tu je iskazao dakle ono što možemo nazvati neodgovornošću s obzirom na funkciju koju je obnašao tada. Ja bih napomenuo da danas kad se govori da su bile i povoljnije ponude da je 19.7.2005. godine «Marin fest», «Marin west» je druga kompanija koja je pored «Weselsa» nudila izgradnju 4 «panameks» tankera po nižoj cijeni danas se vidi nego što je u sklopljenom ugovoru prihvaćeno. Dakle «Marin west» je e-mail-om dakle elektronskom poštom obavijestio kako upravu tako i gospodina Vukelića o toj ponudi. Ta činjenica za ministra Vukelića nije značila ništa, tako mogu zaključiti i tako zaključujemo s obzirom na to da je svesrdno podržao sklapanje ugovora iz kojih danas proizlaze da su štetni po «Brodosplit». Znači za porezne obveznike, za građane Hrvatske čije interese upravo on kao član Vlade i ministar ministar rekao bih jednog od najvažnijih ministarstava bio zadužen štititi. Štoviše činjenica je da su oni koji su ukazivali na štetnost takvih ugovora loše prošli. Tako je Nadzorni odbor na čelu sa gospodinom ministrom Vukelićem smijenio člana Uprave koji je bio zadužen za financije zbog toga što je on odbio da potpiše te sumnjive transakcije. Ta činjenica mislim da ne može biti zanemarena u svemu ovome jer ukoliko smijenite čovjeka koji je zadužen u upravi da se bavi financijama zbog toga što vas je upozoravao na moguću štetnost ugovora i to napravite snagom odluke Nadzornog odbora na čelu kojeg je ministar koji podržava takvu odluku onda možemo govoriti o loše obavljenom poslu i o lošoj zaštiti interesa građana Hrvatske čiji novac se u ovom slučaju izgleda na jedan kriminalan način potrošio u nekim sumnjivim transakcijama. Činjenica je da je HABOR odbio izvršiti ugovorne transakcije proistekle iz tzv. «pobočnih» pisama na osnovu kojih je naručitelju «Brodosplit» isplatio 6 milijuna američkih dolara 12. listopada 2005. godine. HABOR je pristao samo izdati avans jamstava da posao ne propadne ali nije htio čuti za «pobočna» pisma. Isto je tako činjenica da ministar Vukelić kao predsjednik Nadzornog odbora nakon što se afera desila i nakon što se umiješao FBI, Interpol i kompletna javnost sumnjajući da se radi o pranju novca ništa nije poduzeo kako bi utvrdio istinu. A imao je na raspolaganju instrumente kao predsjednik Nadzornog odbora. Imao je odgovornost kao ministar hrvatske Vlade. Imao je odgovornost kao predstavnik vlasnika, a to je Hrvatska država da to poduzme. Ne samo da je on imao te instrumente nego ih je on morao ustvari i staviti u pogon da tako kažem. Nije pokrenuo interni nadzor, nije pokrenuo internu reviziju iako je to morao bar iz jednog razloga napraviti. Da zaštiti interese građana Hrvatske zbog zbog kojih je uostalom i ministar. Mene je osobno a i nas u Klubu SDP-a iznenadila i stalno nas je iznenađivala upornost s kojom je gospodin ministar Vukelić u nizu navrata, neću nabrajati javne nastupe u kojima smo zajedno bili i u nekim emisijama, u nekim medijima nego ću samo spomenuti zadnji njego nastup na Hrvatskoj televiziji 13.2., prije 10 dana ove godine u emisiji «Kontra plan» Hrvatske radio-televizije. Iznenađivala nas je ta upornost s kojom je on do kraja stajao iza prihvaćanja takvih ugovora, potpisivanja takvih ugovora, obrane te uprave i obrane takvog načina raspolaganja s povjerenjem građana Hrvatske. Citiram prije 10 dana u emisiji «Kontra plan», gospodin ministar kaže: «Taj ugovor nije štetan za splitsko brodogradilište». To je bilo prije 10 dana. Doduše možda je ministar imao pokrivač u navodnike onog pisanog odgovora kojeg sam ja dobio od Vlade, kojeg je potpisala potpredsjednica Jadranka Kosor u kojem je hrvatska Vlada meni odgovorila također isto da tu nema ništa sumnjivo, da je sve u skladu sa uobičajenim normama i da ta pobočna pisma na nikakav način ne odudaraju od uobičajenog načina sklapanja takvih ugovora. Dalje. Na petoj sjednici Nadzornog odbora “Brodosplita“ od 21.7.2005. godine ministar Vukelić nije dao na raspravu ili na očitovanje prijedlog da se sporna, pomoćna pisma isključe iz ugovora s naručiteljem Resersom, a takav prijedlog na sjednici je postojao. Gospodin ministar u ni jednom trenutku nije omogućio nadzornom odboru kakav bio da bio da raspravlja o tome u ni jednom trenutku, pa su ugovori prihvaćeni zajedno s pomoćnim pismima. Na šestoj sjednici Nadzornog odbora “Brodosplita“ 14. studenog 2005. godine ministar Vukelić nije dao na raspravu ili očitovanje uprave iznesenu primjedbu da postoji neopravdana razlika u kalkulaciji brodova za Vesersa i prethodnih identičnih brodova a ta razlika je bila oko 4 miliona dolara po brodu. Naime, dok se sklapa ugovor sa Vesersom istovremeno se u splitskom “Škveru“ su se radili brodovi za drugog naručitelja za “Marin West“ koji je dao bolju ponudu od ove koju je dao Vesers, dao bolju ponudu za četiri panameks tankera i moram još nešto kazati. Nadzorni odbor je odobrio gospodinu Dragi Mačeku za posredničku ulogu za sklapanje lošijeg ugovora sa lošijim ponuđačem, sa lošijom firmom što danas izlazi na vidjelo dao mu je proviziju od 2%. To je 4 milijuna dolara koje nitko ne dovodi u pitanje i nitko ih ne dovodi u pitanje jer je to išlo, to je tako donesena odluka. To vam je plus ovoga, tih se 4 milijuna dolara ne spominju jer su oni u skladu sa odlukom nadzornog odbora. Za lošiji posao posrednik pitam se uopće čemu posrednik za sklapanje loših poslova? Pa to može s ulice svak napraviti. Imate posrednika kojeg plaćate da vam da bolji ugovor, boljeg ponuđača nađe. Slušajte i dobro je da čujete! Slušajte, napnite uši! Samo vi slušajte! Dakle, na ovaj način omogućilo se odlukom nadzornog odbora istini za volju da vam i to kažem, na tom nadzornom odboru i gospodin Vukelić je sam rekao da je to velika provizija. Ali su se složili da je prihvate i da je to zadnji put da će je prihvatiti, pa ćemo drugi put manju dat. Istini za volju i gospodin i njemu je bilo sumljivo, ali je preuzeo odgovornost da je prihvati i i zbog toga mi govorimo o političkoj odgovornosti ne ulazeći ni u istragu, ni što će na kraju biti od svega ovoga. Govorimo o političkoj odgovornosti onoga koji je predstavljao politiku tamo – Hrvatsku državu i građane Hrvatske. Na osmoj sjednici Nadzornog odbora “Brodosplita“ od 11. travnja 2006. godine usvojen je plan rada brodogradilišta unatoč iznesenoj primjedbi da se plan rada temelji na falsificiranom izračunu satnice brodogradilište. Afera izbija u javnost, afera izbija u javnost, privlači medijsku pažnju, privlači međunarodnu pažnju onih koji se bave pranjem novca. Ja tada u Saboru u ime SDP-a postavljam pitanja premijera, počinjem postavljati pitanja premijera u kontinuitetu od godinu dana skoro. Dobivam što dobivam – vrijeđanja, niske udarce, rušenje digniteta po meni ovog Parlamenta bez obzira na naše razlike političke. Ja nastojim biti, ja mislim da jesam korektan sa svima van političke arene. Kad smo u političkoj areni branimo svoje političke stavove. Ali ne želim vas vrijeđati ljudski i i očekujem da vi mene ne vrijeđate. Ja sam doživio uvrede kad sam govorio o ovoj aferi u ovoj dvorani od prvog čovjeka hrvatske Vlade, zato što sam pitao oko ovoga što više što više nije upitno, da sam morao pitati u ime onih koji su glasali za mene. Tada dolazi ono famozno pismo austrijskog ministarstva unutarnjih poslova, i šestog dvije tisuće i šeste godine meni pisani odgovor u kojem se kaže da je sve u redu. Neću govoriti o splitskoj policiji danas nije tema. Ali oni kažu “sve je u redu“ prije nego što je istraga gotova. Odvjetništvo danas funkcionira bez da je policija završila svoju istragu, jer nema ni odvjetništvo više vremena čekati beskonačno odugovlačenje, pa mogu kazati odgovorno i opstruiranje istrage. Dakle, interes javnosti je velik. Saborski zastupnik upozorava ministra i premijera. Član nadzornog odbora upozorava ministra. U ni jednom trenutku ministar ne smatra da nadzorni odbor “Brodosplita“ o tome treba razgovarati i on ne razgovara. Zbog toga mi tražimo njegovu političku odgovornost kao predsjednika nadzornog odbora. Mi ovdje danas govorimo o tome i samo o tome. Na devetoj sjednici Nadzornog odbora “Brodosplita“ od 25. srpnja 2006. godine ministar Vukelić ne usvaja i odbija prijedlog člana nadzornog odbora. To je nakon svega kad se digla buka, člana nadzornog odbora gospodina Ilije Martinovića da se razgovara o spornom ugovoru s Veselsom. Nakon svega, dakle on to odbija. Osim toga, ministar Vukelić propustio je tražiti stručno obrazloženje od HBOR-a u vezi njihovih odbijanja plaćanja spornih pomoćnih pisama. Zbog tog ponašanja, zbog ovakvog ponašanja ministar Vukelić doveo je splitsko brodogradilište, Vladu Republike Hrvatske da u slučaju raskida ugovora Vesels, dakle u ovom trenutku kada bi se prekinuo ugovor onda na osnovu jamstava koje ima Vesels bi se mogao naplatiti, naplatio bi čak i onih 6 milijuna dolara koje mu je Split već platio, “Brodosplit“ platio. To je jako loše, neodgovorno ponašanje cijelog nadzornog odbora, a i predsjednika nadzornog odbora. Sa ovakvim ponašanjem gospodin ministar i nadzorni odbor osim onih koji su pokušavali nešto napraviti tamo pokazali su krajnju neodgovornost, krajnji nemar i omalovažavanje građana Hrvatske koji sve to plaćaju i platit će. I platit će! Istovremeno u splitskom Škveru neki dan su neki radnici dobili otkaz. S razlogom. Jer su krali bakar. Sad vas ja pitam, hoćemo li u Hrvatskoj uvesti principi što se kaže u navodnike "dva aršina" da se za bakar podrazumijeva kad ukradete 10 kila bakra ili 100 kila, nije bitno, da odgovarate kad vas se uhvati, a da nitko čak ni politički ne odgovara kad se radi na ovako štetan neodgovoran ne znam kako bih nazvao način. I kad to plaćaju građani Hrvatske milijunima dolara, milijunima dolara, svojih dolara to su dolara građana Hrvatske. To su novci građana Hrvatske, nisu ni Vladini ni državni. 7. veljače ove godine gospodin ministar je Vukelić na sve optužbe na svoj račun rekao da se radi o glupostima, insinuacijama SDP-a itd. Izjavio je ne osjećam se odgovornim jer ne pratim dnevni tijek posla koji rade ljudi u Brodosplitu. Po meni je ovom izjavom gospodin ministar sam dao ostavku na mjesto predsjednika nadzornog odbora, pa ga mi podržavamo u tome. Ako ja kažem a ljudi moji ja evo ja sam dobar čovik, sve to, svaka čast, ali ne mogu, ne mogu to pratiti to je puno za mene. Pa svaka čast, lipo je da priznaješ. Evo, možemo i to prihvatiti. Ja mislim da je to implicite dana ostavka na funkciju. Ako netko kaže ja ne mogu operirati jer mi se tresu ruke, jesam ostario ili šta ja znam, onda on neće operirati, ubit će čovika. Ako netko ne može voziti autobus jer slabo vidi, ja ne mogu nikako dobiti dozvolu za voziti autobus. Slabo vidim, plus 6, ne mogu. Evo, ginekolog ne bi mogao biti ginekolog da nije u kondiciji. E pa ne može biti predsjednik nadzornog odbora onaj koji ne može to raditi i priznaje da ne može. I još se čudi šta mi kažemo pa poštujemo to, idi, podržat ćemo te da odeš. To je najmanje šta možeš napraviti. To je postalo pitanje pristojnosti, više nije ni politike. Istovremeno zbog ovakvih mojih nastupa zbog ovakvih mojih nastupa po prilici sličnih ja sam optužen ništa manje na jednoj pressici u Splitu u par navrata, evo sjedi tu i Živko ali nije on to izgovorio, za politički terorizam. Vidite ja sam politički terorist šta ovo postavljam pitanje šta godinu dana ovo pitam i šta me šamaraju zbog toga prijatelji moji dragi ili kolege, ali neka šamaraju ovo je poziv koji sam odabrao sam kao i svi mi. O.k., mi smo na javnoj sceni, figurativno, figurativno gospodine Kramariću. … /Upadica se ne Kako je tek u navodnike "običnim građanima" koji imaju želju i volju da se odazovu na poziv gospodina premijera pa da idu prijaviti nekakvu korupciju. Šta će se njima desiti kad nisam ni ja lično prošao u svemu tome? Pa neka im familije kažu ma daj pusti sad. Zar stvaramo takvu atmosferu u našem društvu? Jel nam to Ako je onda priznajemo sami sebi da svi skupa loše radimo svoj posao. Ja vjerujem u da tako kažem i ne dovodim u sumnju čast nikoga ovdje. U ovom trenutku govorimo o loše obavljenom poslu koji je štetan po Hrvatsku i po građane Hrvatske. Mislim da ukoliko ministar ne bude snosio konsekvence za ovakvo svoje ponašanje, ja se još uvijek nadam da će on sam reći pa ne, kao što je rekao da ne želi biti predsjednik nadzornog odbora jer mu je to puno i ne može pratiti tijek poslova, mislim ako se to ne desi da će to biti dosta veliki cinizam u odnosu, u našem odnosu prema građanima Hrvatske od kojih tražimo da odgovorno obavljaju svoje poslove, pa bili to poslovi čistačice, šofera ili pilota aviona ili nastavnika ili dimnjačara. Od njih tražimo da odgovorno obavljaju svoj posao. Sve šta u ovom trenutku tražimo je da to rade i svi ostali, pa i političari u ovom slučaju, ministar Vukelić koji je predsjednik Nadzornog odbora Brodosplita. Zbog svega ovoga što sam naveo mi predlažemo izglasavanje nepovjerenja ministru Vukelić jer nema opravdanja za njegovo ponašanje, makar Vlada u svom mišljenju rekla djelovanje nadzornog odbora bilo je u skladu sa ovlastima definiram zakonskim propisima. Pitam vas, pitam sve nas retorički, pitam i sebe, šta ćemo mi uraditi od politike u ovom našem društvu, kakvu poruku šaljemo mi tim ljudima. Ti ljudi nas sve izjednačavaju iako ja neću na to nikad pristati da svi budemo izjednačeni. Ja se slažem sa vama svima koji ne želite pristati. Slažem sa svima. Od jučer poslijepodne stalno slušamo kako je ministar i kompletan nadzorni odbor da su bili prevareni od strane uprave koja im je neprestano lagala da je ovo bolje, da je to dobro, a bilo je loše, bilo je izgleda i kriminalno. Pa to je uvredljivo za ministra i za članove uprave. Pa ja imamo daleko veće mišljenje o sposobnostima ministra nego oni koji ovako nešto govore. Ja mislim da je on radno sposoban čovjek. Ja mislim da je radno sposoban. A nije sposoban da obavlja ovu funkciju. I nemojte mi govoriti nisu me upozoravali. Pa ovo stalno ja sam se ovdje svađao sa vama, s premijerom, u emisijama i ovdje i ondje, molim vas lijepo, govorili ste mi ne znam šta, da pričam gluposti, izmišljotine itd. Danas to pustimo nekim neovisnim tijelima da utvrdi, da se utvrdi što je istina, utvrdit će se na kraju, ne bojte se. Priča je tek na po puta. Neka se to utvrdi, to je istina. legitimiteta, legitimiteta je pitanje da obavljate neku funkciju za koju ste odgovorni kad se utvrdi da ste ama baš sve krivo napravili, da ne kažem neku težu riječ koja se kaže … /Govornik se ne razumije./ … Pa je pitanje onda osobne odgovornosti i samopoštovanja da kažete ne, ja ne želim da to dalje radim. Evo, to su razlozi zbog kojih mi tražimo da izglasamo nepovjerenje ministru Vukeliću, jer smatramo da je njegova politička odgovornost velika kao i svih onih koji ga štite. svega 13 ispravaka netočnih navoda, pa idemo redom. Prvi poštovani zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. kolegice i kolege, na brzinu ću, jer puno ih ima. Kolega Jurjević kaže da afera traje preko godinu dana. To nje točno. Traje njegovo i partijsko stvaranje afere preko godinu dana. Drugo, kaže da je nadzorni odbor i gospodin Vukelić smijenio člana uprave za financije jer nije htio potpisati neke kao sporne račune. To nije točno. Jer član uprave za financije uopće ne potpisuje takve račune i to temeljem odluke bivše uprave. I o posredniku kada govori, pa posrednika bira kupac, a ne prodavatelj. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Netočno je da su navedeni ugovori štetni za brodogradilište, dapače vrlo su povoljni po cijeni, ugrađenim zaštitnim klauzulama, načinu financiranja te su povoljniji za brodogradilište od bilo kojih do tada potpisanih. Također je netočno u pogledu HABOR-a. Uobičajeno je da se avansna plaćanja na osnovu garancije koju izdaje HABOR dođu na račun HABOR-a onda ih brodogradilište transferira na jednu od komercijalnih banaka i vrši sve potrebe za transakcije. Također je netočno da su postojale povoljnije ponude, jer "Marin Vest" je iskazao spremnost i e-mailom razgovarati o dva broda, no bez zaštitnih klauzula nije bilo cijene u eurima nego su bile u dolarima što je jako nepovoljnije što se vidi po već nekim prije isporučenim brodovima zbog nedostatka miješane cijene u dolarima i u eurima i tako je jednostavno zaključiti da upravo su bile najpovoljnije ponude koje su prihvaćene i na temelju kojih se brodovi … Ispravljam jedan od netočnih navoda zastupnika Jurjevića, koji je rekao da je predsjednik nadzornog odbora imao saznanja o postojanju povoljnijih ponuda. Predsjednik nadzornog odbora u trenutku rasprave u davanju suglasnosti nije imao saznanja o postojanju povoljnije ponude za razmatranje ugovora iz više razloga. Pitanje prisutnih o postojanju povoljnih ponuda je na samoj sjednici nadzornog odbora demantirao predsjednik uprave brodogradilišta obrazloženjem o naknadno prispjelom interesu drugog brodovlasnika i to putem e-maila i u kojem govori o rokovima koji su vez zauzeti istina za dva broda broda po cijeni od 51 milijun dolara, ali bez zaštitne klauzule za … /Ne razumije se./ … cijene koju je platila u eurima uz nepovoljne uvjete financiranja, a što bi ukupno povisilo cijene troškova za dodatnih 5 milijuna dolara.

Pa ispravljam netočni navod i tvrdnju gospodina Jurjevića da je Vlada, a on je totalno tvrdio, sabotirala istragu, sprječavala istragu što se pokazuje da je od proljeća prošle godine do sada prošlo nešto više od pola godine pa da je istraga završena, a prijava protiv bivše uprave je došla državnom odvjetništvu 10.10.2003. pa je prošlo 4,5 godine do dosadašnjeg rezultata. Zbog čega niste postavljali pitanje zbog čega leži prijava protiv bivše uprave koje ste vi postavili i postavili nadzorni odbor. Dakle i još ste tvrdili da su novci koji su ovdje nestali završili u HDZ-u, to ste ovdje govorili pred cijelim Saborom, kao da ja sada postavim pitanje i tvrdim gdje je onih 100 milijuna dolara Riječke banke, da nisu završili u Peti ispravak, poštovani zastupnik Andrija Hebrnag. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Od niza netočnih navoda, ispravljam dva. Nekoliko puta je kolega Jurjević spomenuo ministar Vukelić kriv je. Ministar Vukelić nije kriv, jer nikakva krivica nije dokazana, a Jurjević i SDP više u ovoj zemlji ne utvrđuju krivicu. Drugi netočan navod mu je bio da je ugovorena lošija cijena, nepovoljnija što nije točno, jer je cijena povoljnija za 5 milijuna i to zbog toga što ima povoljnu klauzulu, za porast cijene čelika, za valutnu klauzulu, za eure umjesto dolara, za veće avansno plaćanje itd. Htio je valjda reći da je nepovoljni ugovor uprava sklopila sa Tehnološkim centrom Split, jer se tim centrom je uprava sklopila ugovore po kojima je više milijuna kuna isplatila više od ugovorene svote pa je gospodin Jurjević valjda kriv jer je direktor tog Tehnološkog centra, njegov kum i prijatelj. Poštovani gospodine predsjedniče. Netočna je izjava Marina Jurjevića da će biti cinizam prema građanima Republike Hrvatske ako ne bude smijenjen ministar Vukelić. To znači unaprijed smijenjen, unaprijed osuđen i unaprijed izvršena egzekucija, to podsjeća na neka druga vremena kada se to moglo dogoditi. A usput da kažem, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska 10. listopada 2003. podnijela je kaznenu prijavu protiv tadašnjeg Trgovačkog društva "Brodosplit – brodogradilište" s ciljem da se pribave dokazi i podnijelo Istražnom centru Županijskog suda u Splitu prijedlog za provođenje istražnih radnji protiv više osoba. No, međutim, kako te istražne radnje nisu provedene, uopće te istražne radnje nisu provedene jer je netko spriječio da se provede istražne radnje, policija je nastavila kriminalističku obradu i sada ponovno podnijela kaznenu prijavu. Gospodo istražne radnje nisu provedene jer je netko zaustavio. Zašto? Sljedeći ispravak, poštovani zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Jurjević je netočno ustvrdio da je ova Vlada kočila istragu. Naime, ova Vlada je pozivala nadležne državne institucije da provedu istragu i to do kraja. To su činjenice. Ako je u vrijeme vaše vlasti vaša Vlada provodila istrage, onda to dovoljno govori o načinu funkcioniranja tadašnje vaše vlasti. Druga stvar, cinizam, da će biti cinizam ako se gospodin Vukelić ne smijeni i ne razriješi danas. Znate što je cinizam? Cinizam je kada vi u SDP-u nakon pravomoćne presude suda, nakon pravomoćne presude suda osobu koja je prodavala nezakonito državno zemljište i to milijun, preko milijun četvornih metara državnog zemljišta … /Govornik isključen, ne

Da je politički zasnovana optužba gospodina Jurjevića dokaz je i njegova posve neshvatljiva i netočna tvrdnja kako je izjava ministra Vukelića da ne prati dnevni tijek posla zapravo dokaz njegove tobožnje nesposobnosti i zapravo njegova ostavka. Pa kolega Jurjeviću ministar Vukelić nije radnik u "Brodosplitu" niti je uposlenik, nego njegova izjava je zapravo bila zapravo poruka njegove uloge. On je vodio strateški menadžment, a nije bio netko tko je svakodnevno sjedio u "Brodosplitu", kao što nije ni Hrvatski sabor centralni komitet da mi osuđujemo, prosuđujemo i donosimo presude. Hvala. Sljedeći ispravak, poštovani zastupnik Marijan Mlinarić. **Mlinarić, Marijan (HDZ)** Hvala lijepo još jedanput gospodine predsjedniče. Kolega Jurjević je netočno ustvrdio da ova Vlada i ovaj ministar ništa namjerno nisu činili da bi se ova afera što ranije razotkrila. To nije istina. I predsjednik Vlade i predstavnici Vlade uporno su tvrdili da institucije ove države moraju izvršiti svoj posao i policija i Državno odvjetništvo. U roku od 6 mjeseci oni su doveli do toga da je dignuta optužnica protiv određenih ljudi u u brodogradilištu. Za razliku od vaše Vlade koja 4 godine nije ništa učinila na optužnicu koja je također postojala. Tada nije sustav funkcionirao. To je jednostavno drukčiji sklop mišljenja. Poznato da je komitet unaprijed i optužio i osudio i smijenio svojeg čovjeka i postavio ga za direktora u drugu tvornicu. Hvala lijepo. Sljedeći ispravak, poštovana zastupnica Jagoda Majska Martinčević. **Martinčević, Jagoda Majska (HDZ)** Hvala lijepo. Ja ispravljam netočni navod koji glasi mi svi skupa radimo loše. Nije točno kolega Jurjeviću jer mi radimo sa rezultatima, a vi radite sa cinizmom i dvostrukim moralom. Pitam vas zašto u vrijeme vladavine vaše stranke niste istu odgovornost pokrenuli za vašeg potpredsjednika Vlade gospodina Slavka Linića koji je itekako pogodovao u Rijeci i mnogi su ostali tada i gladni i nevoljni, ali vi ste šutili, dapače i branili ga, a takav dvostruki moral danas ne prolazi više. Hvala gospodine predsjedniče. Pa od svih netočnih političkih kvalifikacija ja mislim top lista je cinizam, vidim da ga svi spominjemo. A po mom mišljenju cinizam je nešto drugo. Cinizam je recimo u zaboravu. Kada je SDP-ova elita vodila nadzorne odbore recimo u INA-i, Riječkoj banci, Lencu i gdje je izigravanje zakona bila svakodnevna pojava. Također i i cinizam je u tom što zapravo budući zajednički kandidat za premijera je najproblematičniji, utvrđeno najproblematičniji član bivše Vlade. Poštovani zastupnik Marko Širac, ispravak netočnog navoda. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Zastupnik Jurjević je netočno utvrdio sljedeće: "Ministar Vukelić nije sposoban obnašati funkciju ministra." To je netočna tvrdnja. Dosadašnji rad ministra Vukelića ukazuje upravo suprotno, da se radi o vrlo sposobnom i savjesnom čovjeku koji obnaša časno svoju dužnost. I poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. ali ja bih želio ispraviti jedan navod. Citiram: "Govorimo o loše obavljenom poslu koji je štetan za brodogradilište i Hrvatsku." Istina je drugačija, jer odobravanjem predmetnih ugovora nije počinjena šteta brodogradilištu, isti su bolje ugovoreni od ranije ugovorenih, odnosno onih koje je ugovarala prethodna uprava, a to da li je netko eventualno u provedbi iskoristio predmetne ugovore na neinstitucionalan način, odnosno nezakonit način pokazat će istraga koja je u tijeku. Hvala. Potpredsjednik Vlade, Damir Polančec. Izvolite. da Vlada Republike Hrvatske apsolutno odbacuje navode Kluba zastupnika SDP-a o nezakonitom i štetnom djelovanju ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Branka Vukelića kao predsjednika Nadzornog odbora "Brodosplit" brodogradilišta d.o.o. Htio bih reći na početku da istog trenutka kad su se pojavile sumnje u eventualno nezakonitost djelovanja pojedinaca u samom brodogradilištu ili eventualno nezakonitost poslovanja Nadzornog odbora "Brodosplita" da su istog trena vrlo jasni signali i aktivnosti pokrenute od strane Vlade Republike Hrvatske. Vlada je zatražila da nadležna tijela, a to je prije svega Državno odvjetništvo ispita što se dešavalo u "Brodosplitu", na koji način su se donosile odluke, prije svega Nadzornog odbora i da li je Nadzorni odbor imao apsolutno sve relevantne činjenice na stolu i informacije kada je donosio određene odluke. U ovoj fazi, ova faza istrage Državnog odvjetništva je završila i jučer smo imali prilike pročitati svi skupa na internetskim stranicama što Državno odvjetništvo o tome veli. Meni je žao ako netko nije pročitao pa ću citirati samo dio onoga što se može iščitati na web stranici dakle Državnog odvjetništva o ovom slučaju. Naravno podnijet je istražni zahtjev protiv više osoba u samom brodogradilištu. Osumnjičenici. Kao drugo i treće osumnjičeni su dva člana uprave brodogradilišta. Osumnjičenici su zatražili od Nadzornog odbora ne samo donošenje odluke o odobrenju četiri brodograđevna ugovora, nego i pobočnih pisama. Time su na neistinito predočili članovima Nadzornog odbora da je ponuda za izgradnju brodova grupacija Vesels jedina ozbiljna pristigla ponuda. Pri tome su svjesno zatajili da su pristigle još dvije i to povoljnije ponude, a također neistinito naveli da su pobočna pisma dva i tri u ovoj fazi uobičajena iako su znali da se iznosi itd., itd., itd. Nismo mi ovdje da radimo istrage. Istrage može raditi jedino policija i Državno odvjetništvo, a Državno odvjetništvo se jasno očitovalo. Osumnjičenici, članovi uprave "Brodosplita" brodogradilišta su obmanuli i neistinito informirali Nadzorni odbor na osnovu čega je Nadzorni odbor donosio određene odluke. I to je istina u ovom slučaju. Prema tome, da li postoji odgovornost Nadzornog odbora, po Zakonu o trgovačkim društvima? Po mišljenju Državnog odvjetništva istražne radnje se vode. Dakle, protiv određenih članova uprave a ne članova Nadzornog odbora ili predsjednika Nadzornog odbora. S obzirom da je i gospodin Jurjević iznio niz novih činjenica koje meni do danas nisu poznate bile, ja se doista nadam da su te činjenice poznate Državnom odvjetništvu i zapravo reći ću uvjeren sam da su poznate Državnom odvjetništvu koje se na ovaj način očitovalo. Ali sam očekivao ako već raspravljamo o tome da li su i na koji način štetni ugovori koje je ova uprava potpisala sa naručiteljem "Veselsom" da ćemo se barem jednom rečenicom od strane Kluba zastupnika SDP-a očitovati o tome da li su štetni ugovori koje je potpisala bivša uprava sa drugim naručiteljem brodova. O tome nismo čuli niti jednu jedinu rečenicu. A ja ću vam reći da Državno odvjetništvo na svojim stranicama govori o tome da je eventualna šteta nastala potpisivanjem ovih ugovora za "Vesels", 4 milijuna 760 dolara. Ali isto tako da je nepobitno da je bivša uprava oštetila brodogradilište za 11 milijuna 750 dolara o čemu niste rekli ni jednu jedinu rečenicu, što je neprihvatljivo. I ako se borimo, i ako se borimo doista za istjerivanje pravde onda je doista potrebno progovoriti i o jednom i o drugome. Iz svega navedenog poštovane dame i gospodo, reći ću samo dva, tri detalja koji govore o tome kakvi su ugovori potpisani za vrijeme ove uprave sa naručiteljem "Veselsom", kakva je kvaliteta tih ugovora i kakvi su ugovori o kojima sam govorio prije, koji su potpisivani u vrijeme bivše uprave dakle, u periodu 2002.-2003. godina? Samo nekoliko najvažnijih stavaka koje vas lijepo molim da zapamtite. Postignuta cijena po brodu po ovim ugovorima ugovorima koji su sporni, 50 milijuna dolara, po bivšim ugovorima dakle, iz perioda 2002.-2003. godina 42 milijuna dolara za potpuno isti tip broda. Kad govorimo o plaćanju do isporuke, onda po ovim novim ugovorima 50% od ugovorenog iznosa naručitelj plaća avansno. Po starim ugovorima svega 35%. Kad govorimo o valuti, a znamo svi da u brodogradnji postoji ogromni rizik od valutarnih tečaja i od kretanja cijena čelika. 20% od dogovorene cijene broda po novim ugovorima se plaća u eurima čime se smanjuju valutarni rizici. Takve klauzule u starim ugovorima nije bilo. Dodatno, moram vam reći da novi ugovori sadrže klauzule koje su klauzule zaštite o promjene cijena čelika na svjetskom tržištu. U starim ugovorima toga nije bilo. Prema tome, ako govorimo i želimo doista do kraja analizirati i na pravi način ovu situaciju i ako govorimo o nečijoj odgovornosti onda trebamo govoriti o odgovornosti sadašnje i bivše uprave, a Državno odvjetništvo se jasno očitovalo ima li ili nema li odgovornosti Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora. Sadašnji ugovori potpisani sa "Veselsom" bolji su za brodogradilište od ugovora koji su potpisivani u periodu bivše uprave. Uprava je učinila određene pogreške i učinila je određene nezakonite radnje. O tome je Državno odvjetništvo jasno reklo svoje mišljenje. Obmanulo Nadzorni odbor i odgovornost Nadzornog odbora za tu činjenicu a posebice odgovornost predsjednika Nadzornog odbora ne postoji. I zbog toga Vlada Republike Hrvatske odbija apsolutno navode iz prijedloga Kluba zastupnika SDP-a o odgovornosti ministra Vukelića. Dakle, odbacujemo te navode kao apsolutno neosnovane. Hvala lijepo. (HDZ)** Ispravci netočnih navoda. Prvi, poštovani zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Potpuno je netočno da ministar Vukelić nije bio upoznat sa štetnim djelovanjem uprave protiv koje sada Državno odvjetništvo pokreće istragu i traži pritvor. Ministar Vukelić to sam demantira u izjavi u travnju 2006. godine kada kaže, ova uprava je sve ugovore potpisala uz suglasnost Nadzornog odbora. Sa svim sam elementima ugovora upoznat. Sklopljeni su ugovori dobri i u njima nema ničega štetnoga. Prema tome, ministar Vukelić nije djelovao u neznanju ili u krajnjem nemaru. On je smijenio Srđana Kovača, člana Uprave za financije koji je odbio izvršiti nalog kojim bi se počinila šteta brodogradilištu. On je dakle, pokazao upornost u zaštiti onih koji čine kazneno djelo. On je inzistirao da se ovo kazneno djelo provede. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Anton Peruško. Izvolite! **Peruško, Anton (SDP)** Hvala lijepa. Pa ispravljam netočan navod potpredsjednika Polančeca kad govori da je ova Vlada poduzela sve što je u njenoj moći da se eventualno razotkriju moguće znači prijepori oko ovih sredstava o kojima je danas riječ. Više od toga točno je da je ova Vlada na svaki način štitila nesavjesno postupanje Nadzornog odbora kojeg je na čelu ministar Vukelić i citirat ću još jedanput izjavu koju je gospodin Vukelić dao u travnju 2006. "Ova uprava je sve ugovore potpisala uz suglasnost Nadzornog odbora. Sa svim sam elementima ugovora upoznat. Sklopljeni su ugovori dobri i u njima nema ništa štetnoga." Sad se vidi da ima štetnoga jer su neki završili iza brave a gospodin ministar Vukelić je za njihovo postupanje preuzeo odgovornost na sebe i ja sam protiv izglasavanja povjerenja. Ja sam za to da iz moralnih razloga ministar Vukelić sam podnese ostavku. Hvala.

što ja nisam već rekao i to u nekim emisijama zajedno u kojim ste i vi sjedili pokraj mene. Dakle, oko Nadzornih odbora, oko zapisnika, sve je to već rečeno. Vi polemizirate sa Državnim odvjetništvom a ne sa Marinom Jurjevićem. Tamo piše, imate u rukama ovo što imam i ja, da su postojale dvije bolje ponude. To gospodo pročitajte, skinite sa Interneta. To vam je izašlo još jučer. To ne govori Marin Jurjević, to govori Državno odvjetništvo pa polemizirajte s njima. A drugo, brodovi i cijene. Prvo, mi tražimo, postavljamo pitanje povjerenja gospodinu Vukeliću političke odgovornosti a vi pričate o nečem drugom. Mi govorimo o ovom ministru i o ovom Nadzornom odboru. Inače, cijene brodova su nekad bile 42 milijuna danas su vam isti brodovi 58 milijuna dolara. Pa ajmo sada napraviti ove što su govorili za 51 ili 50. Vi znate bolje od mene šta je sa cijenama čelika, nafte, repro materijala itd. i tečaja dolara. Poštovani zastupnik Slavko Linić slijedeći ispravak. **Linić, Slavko (SDP)** Ispravljam netočni navod potpredsjednika koji govori da bivša Vlada se nije bavila bivšim članovima uprave. Kaznena prijava protiv bivših članova uprave podnesena je od nadležnog ministarstva iz koalicijske Vlade i tadašnjih članova nadzornog odbora. Ali izgleda da vi nešto zaboravljate. Nalaz policije završen je 10. je 10. mjesec 2003., nalaz policije tada završen 10. mjesec 2003. Koga vi to prozivate za nerad? Što želite reći, da 4. i 5. je SDP na čelu Vlade? Pa nije. 10. mjesec 2003. je bila obveza za Sanaderovu Vladu. Prema tome, nalazi za istragu su podneseni upravo od ljudi koji su bili odgovorni za slučajeve u brodogradnji. Policija je samo proširila istragu i na gospodina Čudinu ali sve što se temelji na podnesenoj kaznenoj prijavi je ono što je radila nekadašnja Vlada i nekadašnji članovi nadzornog Prema tome, gospodo za nerad optužite svoju Vladu ako mislite da je netko kriv što nije poduzimao radnje na istragama koje je policija završila u listopadu 2003., mjesec dana prije izbora. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod potpredsjednika Vlade gospodina Polančeca koji je rekao da ugovori koje je potpisala ova uprava nisu štetni. To naprosto nije točno jer za upravo te članove uprave je državno odvjetništvo pokrenulo istragu i zatražilo pritvor. Da li to znači da vi gospodine Polančec ne vjerujete u hrvatski pravosudni sustav? iz te vaše tvrdnje proizlazi. Znači, vi pravosudnom sustavu odnosno državnom odvjetništvu ne vjerujete već dajete proizvoljne konstatacije. Ministar Branko Vukelić. u javnosti da nadzorni odbor nije radio protivno zakonu, da nadzorni odbor nije radio na štetu brodogradilišta. To je potvrdila istraga skoro godinu dana državnog odvjetništva i policije policije i očekivao sam da će gospodin Jurjević koji je dosta u javnosti prozivao se danas se ispričati jer je u interpelaciji utvrđeno a interpelaciju imamo i imate svi je zaključak predložen da je ministar Vukelić kao predsjednik nadzornog odbora radio protuzakonito. Ja dakle i dalje tvrdim nije bilo rada protuzakonitog nadzornog odbora i to je ono što je i istraga potvrdila u ovom dijelu, istraga će se nastaviti u svom dijelu koje će provoditi sud dalje ali je činjenica apsolutno jasna. I isto tako treba reći još jednu stvar. Od prvog momenta od kada se posumnjalo u nekakve eventualne nečasne radnje i Vlada i premijer i ja tražili smo, inzistirali smo da službe nadležne za to, policija, odvjetništvo rade svoj posao i provedu istragu. i za bilo koje druge nepravilnosti koje su se ili za koje se sumnjalo da su postojale, pa se desilo i zato je činjenica i istina da je upravo ova Vlada itekako ustrajna na otkrivanju kriminala ili protuzakonitog rada bilo koga, nema veze o kome se radi. I zato se uspjelo doći do ovoga da ono što je pokrenula bivša Vlada 2003. i sad to dođe na dnevni red. Zašto nije dolazilo? Zašto gospodin Jurjević nije glasno vikao svih tih godina o Čudini bivšem članu uprave koji je optužen to neka bude na čast i njegovo ime ali je činjenica dakle da su ti poslovi prije bili štetni, takve su naznake, to će se utvrditi u postupku suda i svega što je ali je činjenica dakle da je ova Vlada inzistirala da se rasvijetle svi ti slučajevi. Nije ministar Vukelić odobravao, nije ministar Vukelić smjenjivao. To nije niti u funkciji niti u nadležnosti predsjednika nadzornog odbora niti ministra. Odluke je donosio nadzorni odbor u skladu sa zakonom, propisima, statutom. Nikada ni na jednom nadzornom odboru nije bila sprječavana rasprava. Uprava je podnosila izvješća za što je po Zakonu o trgovačkim društvima nadležna i odgovorna za ono što prezentira i na temelju toga su donesene odluke. U slučaju ove uprave protiv koje je pokrenuta sada i istraga je evidentno dakle da su zloupotrijebili, takve su naznake i nalazi odvjetništva, policije svoje ovlasti i svoj položaj i da su dakle na temelju ugovora radili za svoju korist. Činjenica je jedna, da je bivša uprava koja je bila za vrijeme SDP-a i poslovi se obavljaju za vrijeme SDP-ove vlasti sklapala štetne ugovore ispod tržišne cijene ispod tržišne cijene i da je ta šteta isto tako u desetinama milijuna dolara evidentna šteta koja je direktno nanesena. sam govorio da ne može i ne može predsjednik nadzornog odbora nijedne tvrtke niti sjedi u tvrtci, niti sjedi kraj direktora uprave niti pregovara poslovno, dogovara poslove. To nije i po zakonu ne smije i ne može se prenijeti taj taj obim poslova sa uprave, trgovačkog društva na nadzorni odbor. Vođenje trgovačkog društva je posao uprave, nadzorni odbor ima svoju ulogu, svoje nadležnosti i time se bavi. govorio sam o tome da ne sjedim u brodogradilištu, niti jedan predsjednik nadzornog odbora to ne radi niti može raditi, niti sjedi. Isto tako, kada sam govorio o ugovorima, o štetnosti ugovora uvijek sam govorio, vi izvlačite iz konteksta sada sve te priče o iznosu financijskom ugovora za ove brodove jer je upravo ovaj nadzorni odbor spriječio bivšu upravu, tri puta je Predrag Čudina dolazio nadzornom odboru tražeći potpis ugovora za iste brodove za 42 milijuna dolara. Nismo prihvatili jer su bili po kalkulacijama ispod cijena 50 milijuna dolara je 8 milijuna dolara veća cijena i zato je taj nadzorni odbor sudjelovao rekao bih u donošenju kvalitetnih ugovora kada je riječ o financijskom iznosu. Isto tako, bivša uprava, bivši nadzorni odbor nije spriječio pa niti tijela državna, dakle niti ministarstva koja uvijek kontroliraju ni sve druge institucije da su ugovori ispod cijena tržišnih i zato su stotine milijuna kuna bivših ugovora 2003., 2002. odlazile dakle očigledno nekome onaj tko je kupovao jeftino brodove u njegove đepove. Prema tome, to je jedna jedina istina i zbog toga apsolutno ne mogu prihvatiti ono što u interpelaciji ovdje dakle kao i čovjek i ministar kojega se proziva Da li je netko manipulirao krivo? Da li je netko na temelju nekih ugovora radio nečasne poslove to istraga je naznake utvrdila i provodi se dalje. I ja ću uvijek podržavati da se te stvari raščiste skroz do kraja i da jednostavno onaj tko radi nečasno i kriminalno da i odgovara za to. Prema tome ako smo iskreno svi za to da se borimo protiv kriminala onda neće se politizirati i neće se politički blatiti kao sada nego će se boriti protiv kriminala bilo koje vrste, kriminal nema i dalje tvrdim politički predznak nego ima moralni predznak. Ima dakle etički predznak i ako smo svi za to onda ćemo reći neka institucije rade, neka istražuju, neka privode krivi, nećemo presuđivati, nećemo kao što sam sada slušao istragu nakon istrage voditi. Gospodin Jurjević je sada novu istragu provodio. Novu istragu. Pa onda on očigledno zna bolje od odvjetništva. Ja vjerujem u odvjetništvo i policiju, neka rade istragu. Neka provode sve ono što moraju provoditi da se utvrdi istraga. A isto tako ako govorimo dakle o kontekstu odgovornosti kao i člana Nadzornog odbora i kao člana Vlade. Dakle sve ono što se u Nadzornom odboru radilo i što se radi radi se na kontroli ugovora u financijskom … da li može brodogradilište napraviti bez gubitaka? Da li se može proizvodnost sa satima, sati u izgradnji broda proizvesti taj broj bez gubitaka. I to je ono što je Nadzorni odbor radio, činio, nadzirao, što će raditi i tu je uštedio prilično novaca za razliku od bivšeg Nadzornog odbora. To treba reći koji je dakle malo olako propuštao brodove da se prodaju i po 10 milijuna dolara jeftinije nego što je tržišna cijena. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 12 ispravaka netočnih navoda. Prvi poštovani zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodin ministar pokušava reći da je dobro radio kao predsjednik Nadzornog odbora. Netočno. Kao predsjednik Nadzornog odbora bio je dužan na prva saznanja o mogućim štetnim ugovorima uključiti u rad interni nadzor. Nije to učinio. Godinu dana to ne čini. Pored toga njegove su obveze kao predsjednika Nadzornog odbora koristiti postojećeg revizora u tvrtci koji štiti interese vlasnika. Pored toga pokušati pronaći neovisnog revizora a sve zato da bi neovisno o progonu institucija Hrvatske za sumnje pokušao doći do poslovnih odluka kao predsjednik Nadzornog odbora. Ministar to nije učinio i zato nije dobro radio. I još nešto. Zbog toga je prouzročio štetne posljedice za Hrvatsku jer nije pitanje štetnih ugovora nego je pitanje pranja novca u međunarodnim krugovima i pitanje osobnog koristoljublja koje su pojedinci zahvaljujući njegovom neradu učinili. To su štete njegovog rada. Drugi ispravak poštovani zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Gospodin ministar je rekao da Nadzorni odbor nije radio na štetu Brodosplita, a i tu polemizira sa Državnim odvjetništvom koje kaže u ovom papiru kojeg ima potpredsjednik Vlade Polančec da su bile dvije bolje ponude. Da ne govorim o eventualnim kriminalnim radnjama koje su prouzročene i osobnim koristima, pranju novca i tako dalje s time što ste vi prihvatili te ugovore, ta pobočna pisma iako ste bili upozoravani na to. Nadzorni odbor je radio na štetu «Brodosplita» i građana Hrvatske. Vi ste mu na čelu. Zbog toga tražimo političku odgovornost. Ne radi se o otvaranju nikakve nove istrage. Nju vodi odvjetništvo. Što se tiče policije rekao sam šta o tome mislim. Što se tiče gospodina Čudine nije vam, protiv njega je sada dignuto. On je sada ušao u igru. U onoj, u onoj prijašnjoj prijavi o kojoj vi pričate njega nije bilo. To je jedna novost. To su bili ljudi koji su prije 2000. ako vas zanima bili u Upravama «Škvera». Treći ispravak poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočna je izjava da je Vlada inzistirala da se potpisivanje štetnih ugovora rasvijetli. U pisanom odgovoru na zastupničko pitanje Vlada kaže: «Ovi ugovori nisu lošiji od sličnih prethodnih ugovora pa ih takve Vlada Republike Hrvatske ne može okarakterizirati kao štetne». Znači Vlada ne inzistira da se štetnost istraži nego unaprijed tvrdi da ugovori nisu štetni. Drugo, netočno je da je za štetnost ugovora odgovorna isključivo Uprava. Vi ste ministre izjavili: «Ugovori su zakoniti i pozitivni. Ali nekomu očito smeta što su oni sačinjeni po naputku Ministarstva.» Oni su sačinjeni po vašem naputku po vašem vlastitom priznanju. Prema tome za njih nije i ne može biti odgovorna isključivo Uprava kad je ta Uprava postupala po vašem nalogu što ponavljam dokazuje i vaša smjena gospodina Srđana Kovača, člana uprave za financije koji je odbio izvršiti nalog zbog toga što je štetan. Vi ste ga smijenili. Vi ste inzistirali da se štetan nalog provede. Sljedeći ispravak poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Ispravljam netočni navod koji kaže da Nadzorni odbor nije radio nezakonito. Ja bih htio podsjetiti na članak 250. Zakona o trgovačkim društvima po kojem Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem društva i Na članak 263. Zakona koji kaže da Nadzorni odbor može sazvati glavnu skupštinu a mora ju učiniti kad je to potrebno radi dobrobiti društva a da bi se mogao primijeniti članak 273.a da bi trgovačko društvo odnosno skupština mogla pokrenuti pitanje odgovornosti naknade štete od članova uprave i Nadzornog odbora koji su izazvali štetu za to trgovačko društvo. Predsjednik Nadzornog odbora i Nadzorni odbor to nisu učinili. Čak štaviše time su omogućili skupštini koju predstavlja zapravo vlasnik, a to je Republika Hrvatska odnosno Hrvatski fond za privatizaciju da prihvati ove nezakonitosti koje su se dogodile u trgovačkom društvu od strane uprave i od strane Nadzornog odbora. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. **Vuljanić, Nikola (HNS)** Dva netočna navoda gospodina ministra. Prvi je, ova Vlada je ustrajna u otkrivanju nezakonitosti, citiram. Da. Onda kad u javnosti eksplodiraju afere. Prisjetite se «Bechtela», prisjetite se «Brodosplita». Tek kad je eksplodiralo onda je Vlada postala ustrajna. Drugo, Nadzorni odbor se ne upliće u poslovanje. Točno. Nadzorni odbor nadzire. Ako ne uspije nadzirati nezakonitost poslovanja onda je u najmanju ruku kriv zbog nesposobnosti ako ne zbog loše namjere. Prvo da je, da Nadzorni odbor donosi odluke u skladu s propisima i da je radio po nadležnostima koje ima Nadzorni odbor. Naime Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva u skladu s odlukama skupštine, aktima društva i propisima. On je ovlašten pregledati poslovne knjige i godišnji obračun te je dužan o svom radu podnositi redovna i izvanredna izvješća Skupštini. Dakle ne samo tekuće poslovanje nego i cjelokupno poslovanje i ova, ova obrana što je radila bivša Uprava odnosno bivši Nadzorni odbor neće neće osloboditi krivnje postojeći Nadzorni odbor jer on je imao pravo i obavezu nadzirati cjelokupno poslovanje. Ovo samo se nastoji izvršiti određena ravnoteža krivnje i drugi tehnički ispravak. Ne radi se o interpelaciji i nezakonitosti već o izglasavanju nepovjerenja ministru. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeći ispravak poštovani zastupnik Zdenko Antešić. Anton Peruško. Oprostite! sam ministar preuzeo na sebe odgovornost što je i normalno za poteze uprave jer je sam rekao da je uprava sve ugovore potpisala uz suglasnost nadzornog odbora. Sa svim je elementima ugovora i osobno upoznat i sklopljeni su ugovori dobri i u njima nema ništa štetnoga. Na žalost iz prijave Državnog odvjetništva i zahtjevom za pritvaranje dijela članova uprave proizlazi sasvim suprotno. Prema tome, taj vaš navod je netočan ali na žalost mi ne živimo na Kosovu gdje ministar iz moralnih razloga podnosi ostavku. U hrvatskoj, ovoj Vladi sadašnjoj je pojam moralne ili eventualno političke odgovornosti potpuno stran i u tome je problem. Poštovani zastupnik Jakša Marasović. Izvolite slijedeći ispravak. tekuće poslove ili ovakav ugovor. Međutim, imate zapisnik nadzornog odbora. Imate stranicu i pol te točke nove gradnje brodova. Od te stranice i pol 90% je upozorenja da su štetni ugovori poboćni ugovori 2 i 3 i nakon svega imate zaključak. Kaže se: “Po sprovedenoj raspravi pristupilo se glasovanju pa se utvrđuje da je nadzorni odbor s pet glasova za i jednim suzdržanim glasom dao pozitivno mišljenje po predmetnim ugovorima. Potpisnik je gospodin ministar Vukelić, predsjednik nadzornog odbora. Dakle, ako “laže koza ne laže rog“! Poštovani gospodine predsjedniče, ispravljam netočne navode ministra Vukelića koji je rekao nadzorni odbor nije za ništa odgovoran. Nadzorni odbor nije ništa radio nezakonito. Pa koja je uopće svrha toga nadzornog odbora, on ništa nije ni radio? Znači koja je svrha i cilj nadzornih odbora gdje ministri remete zakone fizike pa su u isto vrijeme u više nadzornih odbora i oni su nevini. A recimo general Gotovina je nevin i u tamnici je, a za razliku od njih oni za ništa nisu odgovorni. Kakva je to poruka? Kako? Tko je pod istragom? Da li su pod istragom ljudi koje je nadzorni odbor imenovao? Je. Pa imaju par političku odgovornost! Netočan je navod da je gospodin ministar Vukelić odgovoran za poslovanje bivše Uprave “Brodosplita“ jer bi iz njegovog izlaganja zapravo proizašlo da se on osjeća odgovoran za to poslovanje. Isto tako, netočan je navod da nema kaznene odgovornosti ovog ili onog ili da ima ovog ili onog. Pustimo da to ipak utvrdi istraga jer ste se u prvom dijelu za to zalagali. Ali postoji li politička odgovornost? Mislim da je to svakom jasno da postoji i o tome raspravljamo. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. **Lalić, Ljubica (HSS)** Gospodin ministar je rekao da nadzorni odbor radio je sukladno zakonu što je potpuno netočan navod. Sukladno zakonu nadzorni odbor nadzire vođenje poslovanja društva, nadzire vođenje. Čak štoviše on je dužan podnijeti izvješće skupštini o zakonitosti djelovanja društva. Međutim, kako će ministar podnijeti izvješće o zakonitosti poslovanja društva kad sam kaže da su oni dali naputak kako će se zaključiti ti ugovori. Prema tome, evidentno je da gospodin ministar ne samo da nije obavljao svoj odgovorno posao predsjednika nadzornog odbora, nego je čak svojim sugestijama nanio štetu za koju je potrebno barem politički odgovarati. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Jedan od netočnih navoda koje je izrekao ministar Vukelić je oko njegovog poimanja uloge i rada njegovog kao predsjednika nadzornog odbora. Ja ga upućujem da pročita odredbe Zakona o trgovačkim društvima koji točno govori što je u stvari zadaća članova nadzornog odbora, koja je tu odgovornost članova nadzornog odbora, a napose njega kao ministra. I drugo, i ministar Vukelić se se osvrtao na dio rada bivše uprave, odnosno da bivši nadzorni odbor, odnosno bivše ministarstvo za vrijeme koalicijske Vlade nije odradilo svoj posao. Ponavljam ono što je i kolega Linić rekao. Na inicijativu tadašnjeg nadzornog odbora i na inicijativu tadašnjeg ministarstva su pokrenute istrage završene u desetom mjesecu 2003. godine, pa se onda postavlja pitanje što su članovi nove Vlade radili po tome. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodo ministri, kolegice i kolege. Tri su ključna aspekta zbog kojih će Klub Hrvatske narodne stranke poduprijeti ovu inicijativu. Prvo. Prvi aspekt je generalni aspekt borbe protiv korupcije u koju se svi zaklinjemo. Strategiju smo donijeli. Donijeli smo krasnu strategiju, jedna divna knjiga u kojoj svašta piše i koji je rezultat te strategije. Tko se hvata? Hvataju se liječnici koji primaju mito za operaciju, hvataju se policajci koji primaju mito da ne napišu kaznu, hvataju se profesori koji prodaju ispite i slično. Kad dođe do ovakvog evidentnog slučaja korupcije sa malo većom svotom i sa malo jačim igračima u njima onda je to politički napad, onda je to predizborna kampanja, onda zaboravljamo na tu strategiju, ma kakva strategija. Nije strategija bitna, nego eto nije čovjek kriv. Ne? Treba se dokazati najprije da je kazneno kriv, a ova inicijativa za iskazivanje povjerenja nije kaznena prijava. Kaznenu prijavu podnosi netko drugi. Ovo je inicijativa za političku odgovornost, dakle politička prijava. Prijava koja bi trebala pokazati da ovaj ministar i takav ministar ne uživa povjerenje hrvatskih građana. Drugi aspekt je aspekt odgovornosti. Gospodin ministar je sam o njemu pričao dosta. Ako predsjednik nadzornog odbora, naglasak stavljam na nadzornog, nije odgovoran za ono što su napravili ljudi koje on nadzire, onda ili je s njima surađivao pa to sada prikriva ili pojma nema što se tamo događa. Pa ne može imati povjerenje hrvatskih građana da upravlja najvažnijim ministarstvom u ovom trenutku u Hrvatskoj, Ministarstvom gospodarstva ako ne zna što se događa u tvrci koju nadzire. Dakle dogodilo se tamo nešto, očito je, netko je u pritvoru, evo danas u novinama i tome slično, i ako ministar ne zna onda ne može imati povjerenje građana. U svakom slučaju ministar je odgovoran, to valjda nije dilema nikome može se odlučiti da li je odgovoran a) zbog toga što je napravio krivo zajedno sa ljudima u upravi brodogradilišta ili b) što je nesposoban i nije znao što se tamo događa. Ali jedno, ne može se odreći i jednog i drugog, nešto od toga je definitivno istina. Treći aspekt zbog kojeg treba podržati ovu inicijativu o izglasavanju nepovjerenja jer aspekt brljanja i nespretnosti. Kad se čovjeka uhvati u laži, a svakom se dogodi da povremeno slaže, privatno ili politički može napraviti 3 stvari. Prvi je priznati i snositi posljedice, reći je, kriv sam, napravio sam, pa eto, na koji način trebam platiti. Drugi je ne priznati i držati se uporno svoje priče, biti karakter u laži. Dakle napravio sam nešto, rekao sam nešto, slago sam, ali držim se svoje priče i neću priznati da me kolju. Treći način na koji reagira ministar Vukelić jeste mijenjati priču i brljati. U 6. mjesecu prošle godine, pardon, u travnju prošle godine ministar Vukelić je za medije, dakle ne u privatnom razgovoru izjavio, ova uprava je sve ugovore potpisala uz suglasnost nadzornog odbora. Sa svim sa elementima ugovora upoznat, sklopljeni su ugovori dobri i u njima nema ničeg štetnog. U 4. mjesecu prošle godine. Ove godine nadzorni odbor ne zna što se događa, ništa ne zna i konkretnom poslovanju o konkretnim poslovima, nije znao da su bile dvije bolje ponude, nije znao što ta pobočna pisma nose i kud novac nose, ništa nije znao. Ali lani u 4. mjesecu je znao. Kako sad odjednom? Ovaj treći način postupanja oznaka je karaktera i zbrkanog načina razmišljanja. Za ministra je to možda i gore od bilo čega drugog. Postoji četvrti aspekat, a on se tiče rada i djela ministra u dosadašnjem političkom radu. Postojala je afera Kaufland u Karlovcu povodom koje je postojala kaznena prijava protiv ministra. Policija je ustanovila da ima elemenata kaznenog djela. To se našlo na Državnom odvjetništvu, dvije godine odležalo u ladici da bi nakon dvije godine u roku od 48 sati nakon što je gospodin Vukelić postao ministar ta prijava odbačena. Dakle nije ovo prva afera u kojoj je gospodin ministar sudjeluje. Sve u svemu jadni postupci. Postupci koje ni ova Vlada ne zaslužuje i koji bi se radi vlastite političke vjerodostojnosti trebala odreći. Ja znam da ministar Vukelić neće podnijeti ostavku. Znam da ovaj Dom ima većinu HDZ-a koja će izglasati povjerenje ministru Vukeliću. Ali nije mi jasno zašto ga ministar, predsjednik, naš premijer, ministar Sanader zašto ga on ne smijeni. To mi nije jasno. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je gospodin Zdenko Antešić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vuljanić je rekao da ministar Vukelić ne zna što uprava radi. Pa gledajte, to je netočna činjenica jer je sam gospodin ministar Vukelić je 2006. godine u travnju izjavio sljedeće: "Ova uprava je ugovore potpisala uz suglasnost nadzornog odbora. Sa svim sam elementima ugovora upoznat. Sklopljeni su ugovori dobri u njima nema ništa štetnoga. Onaj koji misle drukčije treba to dokazati. Gospodin Vukašović na čelu je uprave napravio je mnogo dobrih ugovora i poslovanje ide u dobrom smjeru.". I sad, ili on stvarno ne zna ili obmanjuje javnost, a i jedan i drugi razlog su sasvim dovoljan za smjenu ministra kao predsjednika nadzornog odbora. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Nikola Sopčić. Izvolite. **Sopčić, Nikola (HDZ)** Kolega Vuljanić je netočno izjavio da će podržati ovu interpelaciju zato što je HNS za borbu protiv korupcije. Netočno, jer ako bi HNS bio za borbu protiv korupcije ima dovoljno posla u svojim redovima da se bori protiv korupcije. Jer ima gotovo svakodnevnih prijava protiv članova te stranke. Pa evo i sada nedavno su izabrali za predsjednika Županijskog odbora HNS-a u Karlovačkoj županiji čovjeka protiv kojeg se vode dvije krivične prijave, koji je čini mi se upravo danas na sudu. Tako da je netočno da ste vi za borbu protiv korupcije. Ispravak netočnog navoda, zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno (HDZ)** Netočno je kolega Vuljanić istaknuo da je neko pritvoren naime nakon što je iscrpilo sve mogućnosti u provođenju izvida. Županijsko državno odvjetništvo je podnijelo istražni zahtjev Istražnom centru županijskog suda koje može ali ne mora donijeti rješenje o istrazi i eventualno kasnije odrediti i neke druge mjere. Također je netočno o bilo kakvoj vrsti korupcije. I netočno je također da su navedeni ugovori štetni za brodogradilište, jer su vrlo povoljni po cijeni, ugrađeni zaštitnim klauzulama, načinu financiranja, te su takvi i morali biti. Ispravak netočnog navoda, gospodin Živko Nenadić. **Nenadić, Živko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Vuljanić kaže ovo nije kaznena prijava, ovo je politička prijava. To je točno. Ali je netočno da je ta politička prijava utemeljena na kaznenim radnjama, jer niti postoji protiv ministra istražne radnje niti kaznene prijave, a da i ne govorimo o presudi. Dakle politička prijava je neutemeljena. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani kolega je netočno rekao da gospodin Vukelić ne može obavljati dužnost ako ne zna što se događa u tvrtki na čijem čelu kao član nadzornog odbora. Po Zakonu o trgovačkim društvima to nije točno. Član nadzornog odbora jest odgovoran, ali dokumentaciju na temelju koje zaključuje mu daje uprava i on ne može provjeriti za svaki nadzorni odbor tisuću papira, jer bi onda morao provesti cijeli radni dan u tvrtki u kojoj je u nadzornom odboru, a ne u svom ministarstvu. Znam da je velik taj zakon, pa si ga pročitajte, imate vremena do izbora. Drugo što je netočno da je gospodin ministar brljao, jer je rekao da je znao za ugovore, a kasnije nije znao što se događa. Za ugovore je znao jer ih je dobio na stol na sjednici nadzornog odbora, a nije znao sve što se iza toga događa jer ga o tome uprava nije izvijestila, prema tome nije mogao biti ni odgovoran za to. Hvala. I ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega je kazao kada netko zabrlja i laže, da je to karakter u laži. To je apsolutno netočno. To je posve bijeda u lažima. Osobito je bijeda kada svi oni koji u svojim životopisima imaju remek djela kao što su "Lenac", "Uljanik", Riječka banka, "Savudrijska vala", izvodi ovaj ovdje igrokaz i doista provode jednu ja bih rekao bijedu laži i čiste izmišljotine i na svoj način čisto politički nastoje oblatiti i ministra i Vladu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Na redu je Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine potpredsjedniče Vlade, ministre, kolegice i kolege. Pred nama je jedan politički pamflet. Pamflet zbog toga što napada ministra i Vladu, iako su i ministar i Vlada od početka bili čvrsto na stajalištu da istragu treba provesti. SDP ne daje nadležnim institucijama da vode neovisnu istragu nego vrše na nju pritisak. Kažu da je ministar kriv što je dao suglasnost na materijale koje su mu drugi pripremili. Kako to onda gospođa Ingrid Antičević nije bila kriva što je dala suglasnost za dodjelu benzinske tvrtke klijentu svoga supruga, a oslobođena je zato što su joj to pripremili drugi. Ne možemo imati dva mjerila za istu odgovornost. Što se tiče nepovoljnog ugovora o kojem se priča, čuli smo i od potpredsjednika Polančeca, od ministra Vukelića, a i iz materijala da je ugovor sklopljen pod povoljnijim uvjetima iz više razloga, jer ima zaštitnu klauzulu za čelik, jer ima zaštitnu klauzulu za eure 20% umjesto dolara, jer se daje veći avans, jer se smanjuje odgovornost od nepredvidivih posljedica za proizvođača itd. Prema tome o sadržaju puno ne treba pričati, jer je svima jasno da je sadržaj običan pamflet. Ali bih postavio pitanje, zašto sada ova interpelacija sa ovakvim, sa ovako lošom argumentacijom. Ima vrlo jakih razloga. Zašto protiv ministra Vukelića? Zato š to on simbolizira upravo onaj segment rada ove Vlade koji najbolje radi i ima najbolje rezultate. I sada nakon vašeg smijeha koji je posljedica nepoznavanja činjenica, ja ću iznijeti nekoliko činjenica. U ove tri godine ove Vlade bruto nacionalni dohodak je rastao po stopi između 4 i 5%, ali ne na teret novog zaduživanja kao kod prethodne Vlade, jer je novo zaduživanje samo u prošloj godini smanjeno za 970 milijuna kuna nego je raslo na teret povećanja proizvodnje po stopi od 3 do 5% mjesečno. Zato treba napasti Vukelića, jer simbolizira ovakve dobre rezultate. Sutra je vjerojatno na redu gospodin Polančec, a onda i ostali. Ono što su dobro napravili, to je da je nezaposlenost u ovom mandatu pala na najnižu stopu u zadnjih 15 godina. Dalje, onima koji ne čitaju stranu literaturu, moram reći da je tzv. TA indeks ili total enter prices activites, znači indeks aktivnosti koji govori o broju novih poduzetnika na 100 stanovnika. Samo u zadnje dvije i pol godine porastao sa 3 na 6 poduzetnika na 100 stanovnika i s time je Hrvatska sa 32 se popela na 19 mjesto i zato treba napasti Vukelića i šire treba, najbolje cijelu Vladu. Kriv je Vukelić i zato što je proveo predizborni program HDZ-a o poduzetničkim zonama pa se možemo pohvaliti da danas imamo 284 poduzetničke zone u funkciji, nove poduzetničke zone u kojoj je 1260 poduzetnika zaposlilo 18 tisuća 320 novih pravnika, pa treba napasti Vukelića i širje. Kriv je posebice za restrukturiranje brodogradnje pa bi molio da i to uđe u ovaj pamflet. Naime, brodogradnja je upravo pod ovom Vladom, a za to je kriv i Vukelić i Polančec i svi ostali, doživila prva pozitivna kretanja. Pa ako gledate broj proizvedenih brodova 2003. i 2006. vidjet ćete da se popeo sa 17 na 28, povećanje proizvodnosti od 80%, a vrijednost isporučenih brodova koja je 2003. bila 430 milijuna, prošle godine je bila 670 milijuna, gotovo duplo i zaista treba onda optužiti ministra i ovu Vladu. Treba ga optužiti i zbog toga što je bio na čelu grupe koja je oformila pet klastera za izvoz, treba ga optužiti zato što je u tom mandatu izvoz rastao prvi puta brže nego što je rastao uvoz itd. možemo mu puno krivice pripisati, ali tko čita njega ne treba podsjećati. Drugi veliki razlog za ovaj pamflet je pritiska na istragu. Zaista je veliki pritisak na istragu jer ono što sada tvrde kolege koji su potpisnici ovoga pamfleta, oni sada kažu da traže političku odgovornost. Međutim na žalost, u njihovom pamfletu se ne traži nikakva politička nego kaznena odgovornost, jer oni izrijekom kažu citiram: "svojim nezakonitim radom". To nije politička odgovornost, to je teško kazneno djelo nezakoniti rad. Kažu nezakonito je Vukelić obavljao svoj rad i to još kažu u tom nezakonitom radu iskazao je naročitu upornost, dakle teško kazneno djelo. Sad su se malo povukli pa kažu da je to politička odgovornost. Znači kvalifikaciju niže. Navikli su optuživati, kvalificirati težinu optužbi i suditi, a ta su vremena hvala dragom Bogu iza nas. Treći veliki razlog za ovaj pamflet je da prikriju svoje crne ili bolje ja bih rekao crveno-crne tragove. Treba prikriti što je gospodin Linić nedavno rekao za otok znanja, za što će nadam se i kazneno odgovarati, za jedan briljantan projekt za koji je opet sukrivac gospodin Vukelić i njegova Vlada, treba prikriti "Viktor Lenac" koji je sa preko milijardu kuna ukupnih obveza otišao u stečaj, a gospodin tadašnji potpredsjednik je isposlovao 17 milijuna kuna kredita čijih novaca? Fonda za privatizaciju u čijem portfelju, dakle vlasništvu uopće "Viktor Lenac" nije bio. I tih 17 milijona je prema dokumentima s kojima raspolažemo trebao vratiti Fond za razvoj i zapošljavanje, a u rashodovnim stavkama tog Fonda ta stavka uopće nije bila predviđena. Pa naravno da treba pamflet protiv Vukelića ne bi li izašlo ovo na površinu. Treba sakriti Riječku banku, treba sakriti nemojmo zaboraviti "Ekscelzior" kojeg je država od ratnih šteta sanirala, izgradila iz svog proračuna, a onda je dat za milijon tadašnjih maraka jednom drugom poduzetniku, a inače je država investirala oko 30-tak milijona maraka, sjećam se tih vremena. Ono što bi trebalo još reći da treba zatamniti sa ovim pamfletom i čitav niz neuspjelih privatizacija. Gledajte šta se događa sa HT-om kojeg su potpisnici ovog pamfleta dali u bescjenje stranom vlasniku, ali nisu rekli čije su telekomunikacije. I danas strani vlasnik stavlja veto za daljnju prodaju dok međunarodna arbitraža ne riješi čije je ono što je naše. Dakle, da li je to bilo neznanje? Ne bih rekao. Očito je bio interes. Treba sakriti privatizaciju 25% plus jedne dionice INA-e sa većinskim pravom veta u upravljanju INA-e. Treba sakriti i privatizaciju 25% dionica "Plive", sad je "Pliva" na redu s kojim je 2 milijarde kuna izgubio ovaj proračun jer su prodani ispod cijene i prije zakonske privatizacije, a sam akt privatizacije sakriven od hrvatske javnosti. Znači doista ima puno razloga za ovaj pamflet. Treba sakriti i poslove uprave ovog brodogradilišta sa tehnološkim centrom u Splitu. Čitam: "Tehnološki centar u Splitu izradio je multimedijski cd-rom u iznosu za cijenu od 800 tisuća To je skuplje od HRT-ovih propagandnih materijala koji su inače najskuplji u državi. I još taj cd-rom ni do danas nije završio. Taj Tehnološki centar Split je izradio mobilni paging sustav što je plaćeno 270 tisuća kuna, oko 10 puta više nego što vrijedi. Onda je taj Tehnološki centar, a i to treba sakriti ovim pamfletom pravio je edukaciju zaposlenika brodogradilišta, ugovor je bio 440 tisuća, isplaćeno je milijon i pol, milijon i 100 tisuća kuna više. Taj je Tehnološki centar vršio i edukaciju engleskog jezika. Ugovor je bio 732 tisuće kuna, isplaćeno je milijon i 200 tisuća kuna. Pa treba sakriti i to da je direktor tog Tehnološkog centra prijatelj i kum gospodina Jurjevića i zato je on danas ovako ljut pred vama bio, ja ga potpuno razumijem. Nakon ovog sadržajnoj dijela kojeg smatram potpuno jasnim i zbog kojeg treba ovaj pamflet odbaciti, ja bih krenuo i na formalnu stranu ovog dokumenta koji se zove Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja itd. Ovaj dokument je uvredljiv za ovaj Visoki dom i ja smatram zapravo da je on vrlo duhovit i mislim da su s njim htjeli ismijati i Vladu i ovaj Dom i pravosuđe. Zašto? Nedopustivo je ovakav dokument u današnje doba propustiti u službenu proceduru. Govorim o dokumentu koji nema oznake stranice pa vam neću moći govoriti da listate stranice, nego onda brojite i ližite kažiprst i listajte. Dakle, na prvoj neoznačenoj stranici, a govorit ću sada o 10 katastrofalnih jezičnih nepravilnosti zbog kojih mislim da nisu neznanje, nego da su namjerno ignoriranje i pravljenje vica od cijele stvari. Na prvoj neoznačenoj stranici imate rečenicu koja je dugačka 31 redak i molim vas nemojte ju čitati na glas, jer ćete ostati bez daha, a ja to ne bih volio. Treći odlomak na neoznačenoj stranici kaže ovako 51 milijun US dolara po brodu, iza toga slijedi veliko slovo O postojanju ponude, prvi put u hrvatskom jeziku se iza zareza piše velikim slovom. Valjda imaju tako veliko mišljenje o osobama koje su to pisale. Slušajte sada sljedeći. Rečenica kaže ovako, neoznačena strana mislim da bi trebala biti treća, odlomak 4: "Da bi 19. siječnja 2006. godine izdani novi računi". Vjerojatno bili izdani novi računi. Onaj tko je to pisao ili se sprda ili oni koji su potpisali nisu čitali što potpisuju. Sljedeća neoznačena strana. Citiraju izjavu Vlade koja je rekla da takav postupak nije neuobičajen, oni prepisuju da postupak nije uobičajen. Ovo već nije pogreška, ovo je namjerno. Velika uvreda osumnjičenom, a možda i optuženom gospodinu Dragi Mačeku. Naime, u drugom odlomku nepoznate stranice oni Dragu Mačeka pišu sa malim slovom. Valjda su unaprijed znali da je kriv, pa da umanje napisali su mu Drago sa malo d. Šaljivost dokumenta možete vidjeti u sljedećem odlomku neoznačene strane. Citiram: "Uopće nije u skladu sa sadržajem i priloženom listom pobočnog pisma drugog, umjesto plahti, noževa i konopa." Plahte, noževi i konopi u pobočnom pismu. Ne. trebalo je pisati priloženom listom pobočnog pisma tako da umjesto plahti, noževa, a onaj tako da je ostao u SDP-ovoj ladici. I sada gospodine ministre molim vas i ovo slušajte i dobro zapamtite. Sljedeća rečenica kaže ovako: "Tako da ministar Vukelić pere od sebe odgovornost od pranja novca." Gospodine ministre molim vas nemojte prati od sebe, nego sa sebe. Možemo ići dalje, ali bojim se da je pri kraju, pa ću spomenuti još samo nekoliko. Kaže pri kraju predzadnjeg odlomka neoznačene stranice, kaže ovako, slušajte ovo, kaže dodatno se smanjuje netom ugovorena cijena po brodu nego još kao predsjednik Nadzornog odbora smijenio Srđana, nego je još kao predsjednik, znači taj mali je je možda ušteda u materijalu, u toneru što pohvaljujem jer smo zaista u situaciji da trebamo štediti. Da dalje ne nabrajam ovo sve što sam rekao ukazuje samo na dvije stvari. Ili 32 potpisnika su potpuno nepismeni i ne poznaju hrvatski jezik što ne mogu vjerovati jer ovdje ima akademskih građanina. Ili su se htjeli ismijati ovome Saboru. Ja mislim da su se uspjeli ismijati ovome Saboru, jer mi ćemo danas cijeli dan potrošiti i ne samo svoje vrijeme nego i vrijeme štovanih gledatelja i gledateljica, novinara i cijele javnosti na raspravu o jednom nemuštom, nepismenom, neciviliziranom dokumentu. Taj dokument ima samo jednu jedinu veliku težinu i zato predlažem da ga odbijemo. Ima veliku političku težinu. Hvala lijepo. netočnih, 14, 13 ispravaka netočnih navoda. Javio se ministar Vukelić i javio se u ime predlagača gospodin Jurjević. I imamo povredu Poslovnika pa ću ja ić' po redu. Najprije povreda Poslovnika gospodin Antešić. Izvolite! **Antešić, Zdenko (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 214. Poslovnika koji govori da se zastupniku izriče opomena ako omalovažava, vrijeđa, govori neistine, omalovažava predsjednika i druge zastupnike. Naime, gospodin Hebrang je uvrijedio kolegicu Ingrid Antičević kad je izrekao, kad je rekao kad je rekao da je ona u svom radu, kad je rekao… Naime, zastupnik Hebrang je uvrijedio kolegicu Ingrid Antičević kad je rekao da je ona u svom radu pogodovala svom suprugu. Naime, o tome se izjasnilo, to je notorna neistina, o tome se izjasnilo Državno odvjetništvo. Međutim, Državno odvjetništvo se nije izjasnilo o tome, o raznim nabavkama medicinske opreme pa mislim da je zastupnik Hebrang zadnja osoba u ovoj sabornici koja bi trebala govoriti o nečasnim pogodovanjima. **Bebić, Prije nego gospodin Andrija Hebrang, …/Govornik se ne razumije./… je tražio ispravak, povredu Poslovnika, da se ja očitujem kao predsjedavajući ove sjednice. Odbijam tu kritiku da sam trebao izreći opomenu gospodinu Hebrangu budući da predsjedavajući održava red i daje stegovne mjere, ja ću procijeniti da li je bilo toga ili ne. A vi niste zato po Poslovniku niti bilo koji zastupnik za to ovlašteni. To je broj jedan. A sad će isto tako pozivajući se nadam se na neki članak iz Poslovnika reći gospodin Hebrang u čemu je povreda. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa. Pozivam se na članak 92. Kolega je krivo mene citirao kad je rekao da ja kritiziram gospođu Antičević. Ja sam ju pohvalio što je dodijelila ali na temelju krivice drugih. Dakle, nisam ju kritizirao nego pohvalio. A što se tiče mojih uplitaja u medicinske aparate, čitajte su jučerašnju državnu reviziju. Ovo je povreda Poslovnika pozivom na neki članak,

Hvala lijepa. Netočnost koja se ponavlja pa se mora opetovano i negirati. Znači, netočno je da je Vlada inzistirala na rasvjetljavanju kad je Vlada u odgovoru na zastupničko pitanje napisala, da ovi ugovori za koje Državno odvjetništvo sada ustanovljuje da su štetni i za koje traži i pritvaranje onih osumnjičenika kaže Vlada nisu lošiji od sličnih prethodnih ugovora pa ih takve Vlada Republike Hrvatske ne može okarakterizirati kao štetne. Netočno je da je ministar Vukelić izrazito uspješan ministar, naročito zaslužan za smanjenje nezaposlenosti. Nezaposlenost je bila u jednom momentu 420 tisuća. Kad je predana na vlast ovoj Vladi iznosila je 307 tisuća a sad je pala na 300 tisuća. Znači, ministar Vukelić je zaslužan što se ta nezaposlenost smanjila za 7 tisuća. Ja ne znam da li je ministar Vukelić po mišljenju HDZ-a najuspješniji među ministrima u ovoj Vladi ali mislim da je u prikrivanju i poticanju korupcije svakako reprezentativan. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, zastupnik i potpredsjednik Mato Arlović. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice! Ispravljam netočni navod da je ministar Vukelić simbolizira onaj segment Vlade koji najbolje radi. Naime, ja hoću ispraviti ovaj netočni navod uz pomoć institucije i tijela Hrvatskog sabora zove se državna revizija koja kaže da na temelju revizije od 2005. godine Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva je dobilo ili izraženo je samo uvjetno mišljenje. Ono je između ostalog utvrdilo da u tom ministarstvu se ne poštuje Zakon o javnoj nabavi. Da je zbog toga između ostaloga nabavljeno roba od 17 milijuna 296 tisuća suprotno tom zakonu. Da je recimo nadalje, suprotno istom tom zakonu oko više od 2 milijuna poslova obavljeno oko higijenskog održavanja zgrada. Zatim, da instrumenti osiguranja povrata potpora u slučaju nenamjenskog trošenja nisu bili utvrđeni kad su u pitanju državne potpore. Da akcijski plan korištenja potpora i poticaja nije donešen. Zatim, da su županije iskazale 15 milijuna 313 tisuća vezano za kamate oko odobrenih kredita, da je ministarstvo isplatilo 23 milijuna i nešto ili 7 milijuna i 800 tisuća više novaca. Nadalje se upozorava u tom istom mišljenju… Odmah završavam. Ako je onda to simbol rada ovakve Vlade onda nema nam druge, morat ćemo čim prije na izbore da zamijenimo Vladu. **Bebić, Luka (HDZ)** To je isto izvan okvira ispravka jer ovdje nije… **Arlović, Mato (SDP)** Ne, ne. Ja sam ispravio ono što je rečeno. Dobro. Bit ćemo tolerantni jer dosad smo bili pa… Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja ispravljam navod kolege Hebranga koji je rekao da je iskazivanje nepovjerenja ministru Vukeliću politički pamflet. Ja se s tim ne mogu složiti i to je potpuno netočno jer godinu dana istrage u Brodosplitu pa i sada otvaranje istražnog zahtjeva na čelu firme kojem je predsjednik nadzornog odbora bio upravo ministar Vukelić pokazuje da to nije nikakav politički pamflet. Nezakonitosti u TLM-u koje ovih dana plivaju u javnost isto tako nisu politički pamflet. Rješenja Alkimetalu koji plivaju po Karlovcu a koje je osobno potpisivao neovlašteno ministar Vukelić o izvozu korisnog otpada koji se ne smije izvoziti isto tako ne predstavljaju politički pamflet nego jednu ružnu činjenicu o političkom ponašanju ministra Vukelića. I moram priznati, jako je čudno da kao uvod u ovu raspravu tek jučer je pokrenut istražni zahtjev valjda isto u obrani ministra Vukelića. (HDZ)** Vi ste iznijeli mišljenje o tome kako je gospodin Hebrang rekao da je to pamflet pa je vaše mišljenje zastupnice na njegovo mišljenje jednako mišljenje. Ali kako smo tolerantni to nije nikakav ispravak netočnog navoda na njegovo mišljenje, a kako smo tolerantni jer se to stalno zloupotrebljava onda prijeći ću i preko vaše te. se ne čuje./… Ma vi pokazujete od kad niste ministrica stalno nervozu. Ma morat ću vam onda odgovoriti. Takvu ste nervozu pokazali kad niste bili potpredsjednica Sabora. Znači, stalno neke nervoze. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, od čitavog niza netočnih navoda kako to inače voli reći kolega Hebrang ispravit ću samo dva. Prvo, kolega Hebrang je rekao da ministar Vukelić najbolje radi i da ima najbolje rezultate. Ja ću vas podsjetiti na jučerašnje izvješće Državne revizije u kojem se kaže o Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva na čijem čelu je gospodin Vukelić, pa se kaže da tijekom 2005. bez primjene propisanih postupaka javne nabave nabavljene su usluge higijenskog održavanja zgrade u vrijednosti od preko 2 milijuna kuna. Županijama su isplaćene subvencije kamata na poduzetničke kredite u okviru projekta "Lokalni projekt razvoja poduzetnik" u ukupnom iznosu 23 milijuna kuna što je skoro 8 milijuna više od iznosa subvencije iskazanih u izvješćima županija. Gdje je tih 8 milijuna kuna? Državne potpore i poticaji planirani su u iznosu od skoro 640 milijuna kuna. Ministarstvo je korisnicima potpora dostavilo sredstva bez instrumenata osiguranja povrata u slučaju nenamjenskog trošenja i bez akcijskog plana kojim se usklađuju planirana sredstva s pravima korisnika. Nije postupljeno prema šest naloga revizije …/Govornik je isključen, ne

je ovo što je. To je iskazivanje nepovjerenja. Molim vas, već skoro svaki od zastupnika prelazi onaj poslovnički dio vremena koji je predviđen za ispravak netočnog navoda. Ako se to bude toleriralo a treba uzeti u obzir recimo i trinaest prijava onda mi ovu raspravu nećemo završiti gotovo cijeli dan, pa vas molim da se držite vremena jer ću prekidati svakog zastupnika bez obzira na lijevu ili desnu stranu kad pređe to vrijeme, molim vas. Sada ima ispravak netočnog navoda gospodin Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Ispravljam netočni navod gospodina Hebranga koji je kazao da je ministar Vukelić kvalitetno radio kao predsjednik nadzornog odbora. U godinu dana od iskazanog interesa i sumnji međunarodnih organa progona o pranju novca u Brodosplitu gospodin Vukelić kao ministar i predsjednik nadzora je obmanjivao hrvatsku javnost u svakom svom istupu. Znajući za međunarodni progon govorio je nema pranja novca, sve je čisto, ugovori su sjajni, ugovorni su izvrsni, pobočna pisma rješavaju interes naručioca a ne pranja novca. To je javnosti, hrvatskoj javnosti u svakom svom istupu predsjednik nadzornog odbora ministar Vukelić govorio. Tako se ne posluje program bitke protiv korupcije, tako se ne obavlja funkcija nadzornog odbora. Molim vas, mišljenje na mišljenje ali idemo dalje. Gospodin Željko Pavlic. Izvolite. Poštovani kolega Hebrang izjavio je dakle da je danas ministar Vukelić na redu dakle da mu se ustanovi krivnja, ja bi to bolje rekao odgovornost. Ispravak je u tom smislu da se njegovu odgovornost dakle pronaći i prije dva tjedna kao kada je ovdje bila interpelacija o stanju u tekstilnoj i obućarskoj industriji za koju smo mi u interpelaciji da je odgovorna Vlada tj. vaše ministarstvo. Nažalost, većina je tu interpelaciju odbila makar mi smatramo da je Vlada, ministarstvo i ministar da su odgovorni za to stanje. Eto, ova dva tjedna nije se ništa promijenilo a isto tako evo tu je gospodin Polančec. Tu je bila spomenuta njegova odgovornost u budućnosti. Samo da ga podsjetim da još stoji poziv radnika i sindikata iz MTČ-a za susret. Nažalost, to nije ostvareno. Evo, tu je dopis u novinama. Bilo je dogovoreno da se vi nađete u srijedu a naslov u našim novinama je "Pozvao ih je u srijedu ali nije rekao koju.". Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Pa netočno je da je ministar Vukelić uspješan u svom radu i to je potkrijepio kolega Hebrang nekim statističkim podacima gospodarskog rasta, zaposlenosti, zaduženosti itd. Netočno je jer je on zatekao sasvim drugačije podatke. Dakle, gospodarski rast od 5,6 i 5,3% smanjili su se na negdje oko prosječno 4. Nezaposlenost varira tu negdje oko 10 tisuća, dakle u tri godine 10 tisuća plus minus to nije baš neki veliki uspjeh. Zaduženost koja se popela na 30 milijardi dolara i u tri godine je povećana za 10 milijardi eura i povećana je na trideset, deset milijardi eura također ne može biti neki veliki uspjeh kad imamo smanjenje gospodarskog rasta. Neplaćanja koja su zadnja evidentirana, evidentirane blokade od 24 milijarde kuna u kojima radi oko 30 tisuća zaposlenih također ne može biti uspjeh. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Također tvrdnja na tvrdnju, ali idemo dalje. **Kajin, Damir (IDS)** Eto na tragu, na tragu ove izjave da su najbolji rezultati postignuti u ovom Ministarstvu, vanjski dug je negdje 29 milijardi EUR-a. To je 35, 36 milijardi dolara. Bruto društveni proizvod raste u onome dijelu koji nam je potrebno samo za servisiranje kamate prema stranim kreditorima. Zaduženost građana preko 100 milijardi kuna. Prvi puta 2006. zaduženost građana prema domaćim kreditorima premašilo je i štednju. Nezaposlenost 300 tisuća ljudi kao i lani. Robni deficit 11 i pol milijardi USA dolara. Izvoz je 10,3 milijardi dolara, uvoz je 21,5 milijardi dolara. Situacija u brodogradnji kolabrira. U ovom trenutku brodogradilišta su dužna 8 i pol milijardi kuna. Godišnji prihod brodogradilišta iznosi 6 milijardi kuna. Gubici jasno premašuju 9 milijardi kuna. To jest njihov temeljni kapital. U tekstilnoj industriji u 3 godine imamo gubitak 10 hiljada radnih mjesta. U drvnoj situacija je slična. Razlika stari novi umirovljenici pred 3 godine bila je 300 kuna. Danas je negdje oko 560 kuna. Istina, na području mirovina nešto je učinjeno. Božićnica, povrat duga 43 tisuće … … /Upadica: Hvala./ … obiteljske mirovine, ali situacija je više nego idealna i … … /Upadica: Hvala Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. **Lalić, Ljubica (HSS)** Gospodin Hebrang ovaj dokumenat nazvao je političkim panfletom što je potpuno netočno. Jer ovaj dokumenat se temelji na činjenici postojanja milijunskih šteta i i činjenici postojanja osnovanosti sumnje o počinjenim kaznenim djelima. Međutim ovaj dokumenat traži političku odgovornost za čovjeka koji čak ni ne zna šta je zadatak nadzornog odbora pa je barem neznanjem ako ne namjerom dozvolio štetu koja se mjeri milijunima dolara. Međutim o svijesti odgovornosti pokazuje ironični osmjeh gospodina ministra koji očito uživa u blagodatima zlouporabe političke moći… … /Upadica se ne razumije./ … A kako i ne bi kad smo imali prethodno ovakav govor što predstavlja stav vjerojatno i stranke koja u koaliciji danas obnaša vlast. Ali vjerojatno i cijele Vlade koja je izrijekom rekla da ti ugovori nisu nezakoniti. Oni su čak štaviše i pozitivni.

Kolega Hebrang više puta je ponovio da je ministar Vukelić kriv. Kolega Hebrang … … /Upadica se ne razumije./ … Da, više puta ste ponovili da je kriv. Nitko nije kriv dok mu se ne dokaže krivnja. Zato bih ja pozvao Interpol iz Austrije i da utvrdi da li je stvarno ministar Vukelić kriv ili nije? Tek tada možemo sa sigurnošću utvrditi da li je njegova čestitost na nivou. Međutim ako policija u Splitu to odradi kao i do sada moglo bi se desiti da bi to moglo godinama trajati i ja se bojim u tom slučaju za zdravlje ministra Vukelića koji je početkom rata donio potvrdu u Ured za obranu da je jako bolestan i da ne može braniti domovinu. nadležan Interpol iz Austrije za utvrđivanje bilo čije krivnje. A što je tko radio prije 15 godina kad bi to prostresli tko zna šta bi ispalo. Gospođa Gordana Sobol. Izvolite. rekao da smo mi zastupnici koji smo potpisali ovaj Prijedlog o iskazivanju nepovjerenja ministru Vukeliću ustvari htjeli ismijati i Sabor dakle naše kolege ovdje i Vladu i pravosuđe i sve ostale u ovoj državi. To naprosto nije točno. A kolega Hebrang točno je ustvari to da ste vi svojom današnjom raspravom ustvari ismijali građane Hrvatske koji ustvari znaju da je stvar vrlo jednostavna. Radi se kao prvo o 6 milijuna dolara. Kao drugo radi se o tome da je tih 6 milijuna dolara očito netko ili neki stavili lijepo u svoje džepove. I treće, činjenica je da je na čelu Nadzornog odbora dakle u Odboru, odnosno na čelu Nadzornog odbora bio ovdje nadležan gospodin ministar Branko Vukelić koji je za ovo trebao znati jer je bio i upozoren na to. On tvrdi da to nije znao, da

mislim da je jeftinije da budu ispravci jer replike onda duplo se govori. Pa ćemo skratiti malo na taj način i to je Ok ja mislim. Koristit ćemo ispravke, a zapravo su replike. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Antun Peruško. Izvolite. **Peruško, Anton (SDP)** Pa ispravljam netočni navod kolege Hebranga koji kaže da je ovoj interpelaciji među ostalim cilj da treba sakriti sredstva koja je bivša Vlada i Slavko Linić plasirala u u brodogradilište «Viktor Lenac». To je netočno. Ne treba sakriti, nego treba dapače otkriti. Da su bivša Vlada i Slavko Linić plasirali sredstva u brodogradilište «Viktor Lenac» da bi se prebrodila kriza brodogradilišta. Da bi se realizirao regionalni razvojni projekat. Da bi se osigurao nastavak proizvodnje u brodogradilištu te isključilo rizike prema domaćim naručiocima kao što su INA, «Rabska plovidba», «Jadrolinija» i Da su bivša Vlada i Slavko Linić uložili sredstva u brodogradilište «Viktor Lenac» kako radnici ne bi trpjeli zbog neuspjeha menadžerstva i vlasnika u realizaciji projekta te kako bi se održao proizvodni proces u stečaju, a u cilju završetka stečaja s preustroja brodogradilišta. Da je bilo uspješno dokaz je da danas tu radi 650 radnika.

Gospodine dopredsjedniče, evo javio sam se za ispravak netočnog navoda jer sam bio uvjeren da će u svom izlaganju kolega Hebrang reći nešto netočno. Je evo, trudio sam se, ali stvarno nisam uspio pronaći ništa za ispraviti. Sve što je kolega Hebrang rekao je točno i potpuno istinito. Pa prema tome to nije ispravak netočnog navoda nego potvrda da nije bilo netočnog navoda. To ste ipak zlouporabili ovaj institut. Evo ovako. Završimo, idemo dalje. Ipak nije oboren. Molim? Nije oboren rekord za ispravak. Jedan put je, znači Andrija nije rekorder nego još uvijek je rekorder Damir Kajin tako da vas upozoravam da je on imao 14 jedan put.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo. Pošto je spomenuto puno puta što je danas očigledno i predviđeno moje ime ali sa nekim stvarima koje apsolutno ne stoje. Evo, ja sam dužan ovdje zbog svih vas i zbog javnosti neke stvari reći. Slučaj Kaufland gospodin Vuljanić je govorio da 2000. u doba političkih procesa i progona HDZ-ovaca pokrenut je taj proces i dugo trajao na sudu i isto kao i za ovaj slučaj tada sam tražio nek se završi, nek se vidi istina. Istina je jasno bila opet u prilog onoga što sam i tad govorio – krivnje nema. Ali, 2000. godine je trebalo sve HDZ-ovce pohapsiti i to je predvodio SDP. To znamo. Svi se sjećamo ili smo zaboravili možda? “Altermetal“ gospođo Vesna Škare Ožbolt ja znam da ste bijesni što je DC Karlovačke županije prešao u HDZ ali sa “Altermetal“-om ministar Vukelić nema veze. Što se tiče da sam zbog bolesti dao potvrdu da ne bi branio Domovinu je notorna laž. Gruba riječ, ali to je laž i prema tome tko može dokazati suprotno nek dokaže. To je laž. Svi u Karlovcu o tome znaju dovoljno i mene poznaju. Prema tome, oni će znati istinu, a ipak zbog javnosti, zbog vas ovdje to treba reći. I još jednom možemo ovdje govoriti o, izvrtati riječi da li je ministarstvo davalo naputke pa se sad ovdje hoće prikazati davalo je naputke za pobočna pisma koja su sada bila kao temelj eventualnog kriminala. Ali podsjetit ću vas, da je Ministarstvo gospodarstva a i temeljem programa Vlade tražilo od svih brodogradilišta da ne može se više ogovarati što se radilo do 2003. a to je gospodin Linić i danas svjedočio da je bilo takvih slučajeva, pa je to čak istraga za bivšu upravu i pokazala da se ne može ugovarati brod sa gubitkom, da moraju biti ugovori koji odgovaraju realnoj tržišnoj cijeni, da mora biti klizna skala za cijenu čelika, da mora biti i dio cijene u eurima, da mora dakle i kupac snosit riziko što se tiče Dakle, tečaja kada govorimo eur i dolar iliti cijene čelika. I to je tražilo ministarstvo naputkom od svih brodogradilišta. Hvala Bogu to su počela primjenjivati brodogradilišta. Ne samo splitsko. I “Uljanik“ se hvalio u medijima je to pisao da su takve ugovore počeli sklapati “3. maj“ po prvi puta i to je istina. To treba reći zbog ljudi koji rade u škverovima našim i zbog onih svih koji govore da je brodogradnja hrvatska važna, da se prvi puta u ove tri godine počeli brodovi graditi na vrijeme i u “3. maj“-u i u brodogradilištu splitskom, da se isporučuju i prije vremena, da nema kašnjenja itd. uz sve probleme koje ima. I ako govorimo o brodogradnji onda ipak imajmo malo obzira prema ljudima koji u njoj rade čestito ali nemojmo, ne trebamo imati obzira i treba zaista svatko biti na poziciji i čvrstoj, jasnoj kao što je bila Vlada da se nadležne službe uključe svugdje gdje postoji sumnja za bilo kakav kriminal i da se istraži i da se takve stvari sankcioniraju. Ali ova Vlada ponavljam i ja kao ministar i kao predsjednik nadzornog odbora ni za jedno brodogradilište nisam bio sklon potpisivati ugovore koji su u startu bili gubitak. Može se reći sada da li je netko trebao znati što netko handla sa računima i da li za svoj đep nešto planira. Ali isto tako ja pitam da li je netko trebao znati 2001. godine da je brod ugovoren za 36 i pol milijuna dolara koji vrijedi 46 to je prošlo kroz Ministarstvo gospodarstva tadašnje SDP-ove Vlade i Vlada je davala jamstvo i suglasnost na jamstvo za taj. Da li je netko trebao znati u travnju 2003. godine da je brod ugovoren za 35,3 za 35,3 milijuna američkih dolara koji vrijedi preko 50 milijuna dolara. To je poseban, specijalni tanker koji ima dakle višu jednu klasu u slučaju …/Govornik se ne razumije./… je da u stvari može i dalje nastaviti ploviti. Da li je to trebao znati tada Jurčić vaš kandidat za premijera ili nije trebao znati? Imamo li različite kriterije za znanje i neznanja. Ako želimo istinu i ako želimo zaista dobru brodogradnju onda ćemo se suglasiti – službe neka rade svoj posao, neka traže sve one i otkrivaju kriminal koji je, a mi se složimo zajedno i pomozimo toj brodogradnji da stane na noge jer ona bez obzira na poteškoće koje ima ona je veliki i rekao bih neizostavni dio hrvatske industrijske priče i proizvodnje u Hrvatskoj koju trebamo sačuvati. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravak netočnog navoda. Prva je gospođa zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Izvolite. Dakle, ispravljam netočan navod ministra Vukelića koji je rekao da sam ja bijesna što je dio DC-a prešao u HDZ. Naprotiv, ja sam sretna što su ljudi koje ste uspjeli kupiti sada oplemenjuju rad vaše stranke i Demokratski centar vam se na tome jako zahvaljuje. A što se tiče “Alkametala“ gospodine ministre, svake godine preko 2 milijuna eura svojim rješenjem, svojim potpisom omogućujete da se izvozi koristan otpad koji je na primjer potreban za rad sisačke “Željezare“, a ona ga nema, a vi svojim rješenjem jednoj privatnoj firmi omogućavate da zarađuje. gdje je tu ispravak, ali idemo dalje! Gospodin Željko Kurtov. Izvolite. **Kurtov, Željko (HNS)** Gospodine ministre, možda je papir uništen ali postoje ljudi koji su pročitali i koji će svjedočiti o tomu! To je jedna stvar. Druga stvar za smjene 2000. vi gospodine ministre u Karlovcu od čistačica do direktora sve mijenjate i nitko se u Karlovcu ne može zaposliti bez vas. Vladate kao “kum“. U gostioni primate građane samo što vam ne ljube ruke. To hrvatska javnost treba znati. Vi se tako ponašate. Sada će u ime predlagača gospodin Marin Jurjević. Izvolite.

izglasavanje nepovjerenja ministru Vukeliću zbog načina na koji je on vodio nadzorni odbor “Brodosplita“, o aferi sad neću govoriti, puno se reklo, zbog načina na koji je neodgovorno raspolagao sredstvima hrvatskih građana jer u ovoj aferi se otkrilo kako su nestali novci koji nisu ni njegovi, ni moji, ni Vlade, nego građana Hrvatske. Zbog toga tražimo političku odgovornost jer ovo je vrhovno zakonodavno tijelo u Hrvatskoj koja izražava suverenitet građana Hrvatske i Hrvatskog naroda i najviše političko tijelo, u tome smislu na neki način nadstranačko jer smo zastupnici ovdje naroda, narodni zastupnici. U ime tih građana koji su za mene glasali i moje kolege mi legitimno postavljamo to pitanje i ja bih volio da vodimo računa o dignitetu Doma u kojem se nalazimo i dignitetu, tako je gospođo, i zbog toga nemojte dobacivati iz klupe i doprinesite tome, bavite se kulturom pa budite kulturni. Dakle vratimo se na bit stvari, na bit stvari. 13. srpnja 2005. godine gospodin Vukelić sazvao je sjednicu Nadzornog odbora Brodosplita s 4 točke dnevnog reda. Treća točka je novi ugovori o gradnju 4 broda za kupca … /Govornik govori stranim jezikom, ne razumije se./ …, Limasol, Cipar, to je taj "Vesels". Predmetni ugovor još nije bio potpisan, što je također zanimljivo. 19. srpnja iste godine potpisan je ugovor sa "Veselsom" za gradnju 4 panamejs tankera zajedno sa spornim pobočnim pobočnim pismima, to su ti "side letters" ta dva pisma koja su u biti u suštini svega ovoga. Ugovorena cijena je 51,5 milijuna američkih dolara. Ali se pobočnim pismima to smanjuje na 50 milijuna jer splitski Škver i to unaprijed daje naručitelju po brodu milijun i pol dolara. Zašto? Milijun dolara da opremi brod teniskim stolovima, tanjurima, beštekom, stolnjacima i šta ja znam što sve ne, a pola milijuna dolara po brodu za savjetničke usluge itd. što je vrlo neobično, neuobičajeno i nije u praksu draga moga gospodo, prijatelji i kolege, prilikom sklapanja takvih ugovora, iako je gospodin Vukelić, ministar u emisiji u kojoj smo zajedno bili bio je gospodin Polančec, gospodin Linić tvrdio da je to uobičajeno. Danas se vidi da nije uobičajeno i to piše i u onome što je i Odvjetništvo napisalo. To nije izmišljotina SDP-a ni Marina Jurjevića, to piše danas Odvjetništvo. Istog mjeseca, dakle srpnja, 2005. godine nakon višemjesečnih kontakata "Marinvest" druga kompanija za koju Škver u tom trenutku gradi brodove e-mailom obavještava Brodosplit da je spreman ugovoriti 4 "Panamejs" tankera dakle ista tankera po cijeni od 51 milijun američkih dolara. Dakle to vam je milijun dolara više za Škver po svakom brodu. E-mail je poslan na znanje i gospodinu Vukeliću. Dakle gospodine ministre znali ste za bolju ponudu i nemojte uvjeravati danas javnost u nešto drugo. Jer 21. srpnja 2005. godine na 5. sjednici Nadzornog odbora Brodosplita ostali članovi Nadzornog odbora su upoznati sa postojanjem povoljnije ponude za gradnju predmetnog, tih predmetnih novogradnji. Novogradnja su ti brodovi koji se grade. Sad ću citirati zapisnik, tamo piše, citiram: "Gospodin Šegvić", to je predstavnik HUS-a, sindikata, član Nadzornog odbora, "Gospodin Šegvić", citiram, "… upoznao je nazočne s pristiglim ponudama za ugovaranje novih poslove koje je potom uručio gospodinu Poljaku, točka.", završen citat. Tu se radi o ponudi "Marinvesta" koja je povoljnija. usprkos tome Nadzorni odbor odobrio je gradnju brodova ne sa "Marinvestom" nego sa "Veselsom". Iako danas niz govornika, se neću pojedinačno obraćati, evo i kolega Peronja koji vidim već diže ovu lopaticu, je rekao da taj ugovor je koji je potpisan nije štetan, dobar je, krasan je. Toliko je dobar da je Odvjetništvo diglo optužbu i prijeti sada ne znam čime već ja u to neću ulaziti, vidjet ćemo šta će biti, Ali kaže se tamo da su postojale dvije ponude bolje. Ali Nadzorni odbor, naš Nadzorni odbor nije kriv jer nije bio svjestan, njih su prevarili. Gospodin Vukelić nije vjerovao ni Marinu Jurjeviću, on je iz nije vjerovao novinarima, nije vjerovao policijama, svjetskim itd. vjerovao je splitskoj koja je kazala odmah u 6. mjesecu nema tu ničega, izletila se malo prije nego što je dobila upute. Nikome nije vjerovao, vjerovao je sebi. Danas u ovome što piše Odvjetništvo kaže nisu bili svjesni. Ja mislim da to je čak pomalo uvredljiva konstatacija. ja mislim recimo puno povoljnije gospodinu Vukeliću šta se tiče toga. Dakle, normalna stvar da mi u ovom trenutku tražimo u političkom tijelu političku odgovornost. Pred građanima Hrvatske koji su nas izabrali odgovornost tim građanima. U ovom slučaju tu odgovornost treba snositi predsjednik Nadzornog odbora koji predstavlja Vladu, vlasnika, koji raspolaže sa novcem tih građana. Na 6. sjednici Nadzornog odbora Brodosplita 14. studenog 2005. godine gospodin Vukelić nije dao na raspravu. To je zanimljivo, da nikako ne daje na raspravu ili očitovanje uprave iznesene primjedbe da postoje neopravdane razlike u kalkulaciji čak brodova "Veselsa" identičnih brodova i to od po prilici 4 milijuna dolara. Na 8. sjednici Nadzornog odbora Brodosplita u travnju 2006. usvojen je plan rada, to sam nešto spominjao prije, pa da ja sada ne govorim o tome, radi se o neopravdanoj razlici u kalkulaciji brodova za "Veselsa" i prethodnih identičnih brodova. Na 9. sjednici Nadzornog odbora Brodosplita 25. srpnja 2007. i sad je to zanimljivo, nakon sve te afere, nakon svega što je izgovoreno i u ovoj dvora ni i u novinama i gdje god hoćete i na televizijama i na drugim čudima jedan član Nadzornog odbora političke orijentacije koja nije SDP-ova nego bliska vlasti traži da se to stavi na dnevni red kako bi Nadzorni odbor porazgovarao što je sasvim normalno o onome o čemu razgovara cijela Hrvatska od splitske Peškarije do Akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, svi pričaju jer to tema. Mi smo politizirani narod. Ali jedini koji ne raspravljaju jesu članovi Nadzornog odbora, jer ne da gospodin Vukelić. Pa mi zato tražimo političku vašu odgovornost, što nije puno. Tražimo ono što je normalno u svim uljuđenim, civiliziranim i na demokraciji srangiranim zemljama. Nemojmo se sada, možemo mi govoriti, možemo se vratiti i 300 godina unazad, možemo doći do Mlećana, bit će i oni krivi, sikli šume čuda pa su krivi za ove brodove. Ali mi govorimo sada i ovdje o onome što se odnosi na ove ugovore sa "Veselsom" i šta se odnosi na djelovanje Nadzornog odbora koje je bilo loše, koje je bilo loše. Pa vi se danas vadite na to da niste bili svjesni, nismo znali, nismo imali vremena. To nije u redu gospodine Vukeliću. I zbog toga tražimo vašu odgovornost. Što se tiče gospodina Hebranga, ja znam da ste vi jedan od zadnjih renesansnih tipova, bili ste i ministar zdravstva i obrane, sad vidim da ste i jezikoslovac. Jedino nisam znao da ste i priučeni privatni istražitelj. Moj kum nije nikakvi direktor. On je obični komunalni redar. A mene ne zanima uopće tko su vaši kumovi ni prijatelji, ali vi me jako podsjećate na filmove Francisa Forda Copule Kum I, II, a Boga mi i Ovako, ako je bili nekog vrijeđanja i ranije i sad ste vi uvrijedili gospodina Hebranga. Ali idemo dalje.

iznosi netočne tvrdnje. Uporno ponavlja da su postojale bolje ponude. Bolje ponude nisu postojala. Ponavlja da je pobočno pismo, da su sadržavali tanjure, bešteke itd. što nije točno i tvrdi opet da se otkrilo gdje su završili novci. To je najlakše utvrditi gdje su završili novci temeljem računa gdje je šta uplaćivano, ali mi podržavamo da se istraži je li tu bilo nezakonitih radnji, a ne insinuirati odmah da je to nadzorni odbor, ministar Vukelić i odmah temeljem tih lažnih teza i postavki izraziti krivi zaključak i tražiti glasovanje o tome. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Kolega Jurjević kao i obično ode kada mu se govori što nije točno govorio, ali ja ću sve jedno reći. Dakle nije točan njegov navod. Prvo znali su za bolju ponudu, znali su za povoljniju ponudu. Već smo više puta istakli, druga ponuda nije bila povoljnija jer je predviđala samo 35% avansa, a odabrana 50%. Jer je plaćanje po isporuci bilo manje nego kod nove ponude, kod novog ugovora. Jer nije bilo klauzule za poskupljenje čelika, jer nije bilo uključeno 20% plaćanja u eurima zbog dolara itd. Drugi netočan navod je da sam ja renesansni tip. Nisam, ali mi je žao, jer to znači da ne bi nikada upoznao njegov komunizam, bio bi sretniji. Gospodine predsjedniče. Kolega Jurjeviću sve što ste govorili nije točno. … Otišao je. Ja neću reći kao što je rekao gospodin kolega Vuljanić da se brblja u Hrvatskom saboru. Kolega Jurjević nije govorio istinu pa ću reći i ovo. Od 2004. od kada je ministar gospodarstva na svomu mjestu i do dan danas je opravdao svoje poslovanje, pa i vezano za nadzorni odbor u brodogradilištu. Osnovni pokazatelji poslovanja brodogradilišta gospodine Jurjeviću od 2004. godine su sljedeći: u 2004., 2005. 22, u 2206. 28. Što se tiče pričuvnih istražitelja kolega Hebrang nikada nije igrao onu ulogu kao što je igrao gospodin Jurjević, vuk dlaku mijenja, a ćud nikada. Meni je žao što nje ovdje da ne radi ono kako su radili njegovi prethodnici, kako su radili njegovi prethodnici ne bi dokument Interpola koji je bio prepiska prema MUP-u Hrvatske upravo stigao u ruke gospodina Marina Jurjevića. Zašto to slučajno nije došlo do mene? A jučer su pokopali jednoga moga rođaka, njegov se stric proziva za ubojstvo od 9 ljudi na Visokoj. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa gospođo. Ispravak netočnog navoda, gospodin Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, gospodine ministre. Kolega ustrajno ponavlja ono što je netočno jer nisu postojale povoljnije ponude, to je čisto podmetanje i zamjena teza. Naime jedan dio jest da je stigao e-mail od tvrtke "Marin Vest" gdje su iskazali spremnost razgovarati o dva broda. Međutim to nije bila niti čvrsta ponuda i ne bi bilo povoljnije od potpisanih ugovora, jer se radi o dva broda, nema zaštitnih klauzula, nema dijela cijene izražene u eurima, uvjeti financiranja su bili nepovoljniji, a iz rezultata novogradnji koji su prije već predavani u tom razdoblju vidjelo se upravo nedostatak takvih elemenata kada nema dio dolarske cijene, dio eurske cijene. Stoga se zaključuje da je upravo ova prodaja bila najpovoljnija. Osim toga za kompanijom "Marin Vest" gradi se i danas brodove, a nikada nisu htjeli prihvatiti uvjete… **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Idemo dalje. Za riječ se javio ministar Vukelić. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo. Dužan sam reći zbog evo i danas spomenutih ostalih članova nadzornog odbora ono što je istina, jer ovdje se često čuje teza Vukelić je ili kao predsjednik nadzornog odbora donio odluku, napravio ono, nadzorni odbor donosi odluke jasno nakon rasprava kao tijelo i nije Vukelić donosio samostalno nikakove odluke. Ali ovdje se također manipulira sa nekakvom pričom o cijenama brodova, to je mislim ipak važno za reći svima onima koji toliko ne prate brodogradnju, jer konačno i ova istraga koja je pokrenuta protiv bivše uprave je pokrenuta zbog toga što su brodovi ugovarani ispod daleko ispod cijene koliko one vrijede na tržištu. Pa ću reći da ovi svi, dakle koji su upozoravali na sjednici nadzornoga odbora kada je raspravljalo ima li novih ponuda ili ne, kada je uprava jasno odbila bilo kakvu mogućnost da postoje druge ponude, tako je na nadzornom odboru rečeno, dakle koji su se borili da neke tobožnje druge ponude ponude za koje nadzorni odbor nije imao nikakvih spoznaja, ta ekipa je zajedno sa bivšim članom uprave gospodinom Čudinom kojega nije HDZ smijenio kada je došao na čelo hrvatske Vlade jer je rekao posao nek' rade ljudi. Taj gospodin Čudina je na sjednici nadzornog odbora 8. rujna 2004. tražio suglasnost za potpisivanje sa "Karnezisom" grčkim brodovlasnikom, 4 tankera po cijeni od 42 milijuna kuna. Nije nadzorni odbor dao suglasnost zato što se isti takav brod radi u brodogradilištu za 1,5 milijun dolara veću cijenu i rečeno je ne možemo, kako sada radiš ovaj po veći, ideš na manje. Ne može. Ali je onda opet 17. studenoga 2004. na sjednici nadzornog odbora gdje ja nisam bio ponovo gospodin Čudina ponovo predlagao da se potpiše ugovor za 42 milijuna dolara iako je u međuvremenu cijena tankera rasla pa su oni dakle bili već tada i daleko više cijene. Nije dozvolio nadzorni odbor. evo inače ovo su riječi upravo spomenutog Ilje Martinovića člana nadzornog odbora koji zaista pošteno želi raditi u nadzornom odboru i borit se, i rekao je najtužnija sjednica nadzornog odbora 22. travnja 2005. Gospodin Čudina po treći puta traži za te, četiri tankera da se potpiše, da se da suglasnost za ugovor na 42 milijuna kuna, iako je tada cijena bila preko 50 milijuna dolara na tržištu. Nakon toga gospodin Čudina više nije bio direktor je direktor, ostao je direktor brodogradilišta d.d. Nismo ga, ali smo rekli čujte to tako ne može. To ovaj nadzorni odbor je gledao, sagledavao itd. je 50 bez dakle ovih dodatnih pisama, 50 milijuna dolara. Ta je cijena nakon rasprave koja je bila na Nadzornom odboru i analizirana u hrvatskoj brodogradnji, dakle bez dodatnih ugovora cijena analizirana da li može se i dakle po toj cijeni i nalaz je da se može dakle dakle napraviti po toj cijeni bez gubitaka. To je Nadzorni odbor radio, to je istina. Zbog Ilije Martinovića ostali članovi Nadzornog odbora koji nisu kao što smo čuli politički orijentirani ove ili one, nego su ljudi u mirovinu otišli iz brodogradilišta zainteresirani za taj škver i tako su oni radili i tako se raspravljalo u Nadzornom odboru. Na temelju podatak uprava i onih bivših i starih raspravljalo se kako da ne idu brodogradilišta u gubitke i to je istina i to nemojmo izvrtati. Ja mogu razumjeti političku dakle utakmicu i politiziranje koje ide sa političkih strana, ali u ovom Nadzornom odboru koji donosi zajedničke odluke, ne donosi ih jedan čovjek, sjede ljudi čestiti koji pokušavaju na tim sjednicama raspravljati i ovo je dopis koji je Iljo Martinović evo sada pred dakle nekih 10-tak dana poslao u kronologiji kako se to zbivalo. Od tih 42 milijona dolara došli smo na 50. Da li je ubacio netko takove pobočna pisma i stvari na koje su temelji bile da poslije napravi kriminal, to istraga istražuje, ići će dalje i neka se istraži, ali Nadzorni odbor nije dakle u ovom slučaju davao suglasnosti za brodove, ugovaranje novih brodova po cijeni koja bi dovela u pitanje njegovo funkcioniranje, odnosno poslovanje sa gubitkom. Hvala. U ime kluba HSP-a, gospodin zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, poštovana gospodo iz hrvatske Vlade. Ova rasprava u javnosti je bila mjesecima percipirana kao sukob oporbe sa ministrom, međutim ona je danas dobila posve novi tijek kaznenom prijavom protiv uprave "Brodosplita", a nama se teško oteti dojmu da je ova interpelacija ubrzala tu kaznenu prijavu i da nije slučajno da je ta kaznena prijava ugledala svijetlo dana, dan uoči rasprave o ovoj interpelaciji. Ova tema dakle tko je zamračio 6 milijona dolara u splitskom škveru do sada je odrađivana od strane predstavnika Vlade po načelu malog Ivice, dakle kad tata pita malog Ivicu Ivice zašto imaš jedinice u školi, onda se mali Ivica pravda nema veze jer je i Pero prošle godine imao tri jedinice. Dakle, nas ne zanima ni Pero ni Ivica, nas zanima sudbina škverova. Dakle, ova tema tko je zamračio 6 milijuna dolara u splitskom škveru je tek dio ledenog brijega, tek je vrh ledenog brijega stanja u škverovima. Stanje u splitskom škveru je doista teško. Porast kreditne zaduženosti od 1. lipnja 2005. do 30. rujna 2006., dakle u vrijeme sadašnje uprave jasno pokazuje o kojem se trendu u poslovanju radi. Kreditna zaduženost u ovom razdoblju rasla je sa otprilike 275 milijuna dolara na gotovo 450 milijuna dolara ili za 175 milijuna dolara. Kad se uzme razdoblje od 16 mjeseci proizlazi da je dug splitskog škvera prosječno rasla mjesečno za 11 milijuna dolara čemu nije potreban nikakav daljnji komentar. Dakle, ovih 6 milijuna dolara zamračenih u škveru su zapravo vrh ledenog brijega. Na području produktivnosti rada isporučenih brodogradnji događa se daljnji strmoglavi pad sa 43 do 44 sata po bruto registarskoj toni u prethodne 3 godine na čak 47,7, skoro 48 sati po bruto registarskoj toni u prvih 9 mjeseci 2006. godine, a sad to usporedite sa svjetskom produktivnosti od 20-tak sati po bruto registarskoj toni. U računu dobiti i gubitaka stvarno stanje je naravno još teže, ali ono što je osnovno je to da brodogradilište Split na 1,1 milijardi prihoda od prodaje za 9 mjeseci prošle godine ima gotovo 1,6 milijardi troškova, ali još je strašnije to što se očekuje godišnji gubitak od skoro 100 milijuna dolara. Mislim da su to podaci koji bi nas trebali nadasve zabrinuti u ovoj raspravi i u promatranih 9 mjeseci su ukupne obveze splitskog škvera porasle za otprilike 558 milijuna kuna zbog čega se na godišnjem nivou može očekivati rast ukupnih obveza također iznad 100 milijuna dolara. Dakle, stanje u brodogradnji pod ovim Nadzornim odborom i pod ovom upravo je sve samo ne bajno, a ovo je ponavljam samo dio ledenog brijega. Plan restrukturiranja brodogradilišta pa i "Brodosplita" je na ocjenjivanju u Europskoj uniji sa aspekta zaštite tržišnog natjecanja. On naravno je takav da po mom sudu dovodi u pitanje ugled Republike Hrvatske, a ova rasprava je samo doprinos tom žalosnom trendu. Dakle, dok Europska unija raspravlja o konceptu zaštite tržišnog natjecanja s aspekta restrukturiranja naših škverova mi ujedno vodimo raspravu o tome je li i tko je kriv za nestanak ovog novca. Radi se dakle o spletu pohlepe i nesposobnosti, a meni je posebno interesantno je to da se na svaku od funkcija u upravi "Brodosplita" ljudi natječu, bori se više njih, a pazite firma je u izuzetno teškom stanju. Da vam objasnim o čemu se zapravo radi, odnosno kako mi stojimo u usporedbi sa ostalima spomenut ću to da je 1968. tankerska plovidba iz Zadra naručila u Kobeu tanker Slaviša Vajner Čiča. Tanker je sagrađen na navozu za 64 dana. Danas su ti rokovi u Japanu i Koreji prepolovljeni, a 2007. u "Brodosplitu" je prosjek od 154 dana na navozu. Dakle, 30 godina kasnije "Brodosplit" ne može slijediti niti onih japanskih 64 dana na navozu iz '68. nego ima prosjek od 154 dana. To govori o sposobnosti uprave, to govori o tome sa kime imamo posla zapravo. Marin Krstulović promatrajući gradnju tog broda začudio se da su preko noći montirali dimnjak i zapitao se pa je li to možda imitacija, …/Govornik se ne razumije./… ne Krstulović sam, dimnjak je proizveden, ali ne u ovom škveru nego 20 kilometara dalje od kooperanta, a naš škver djeluje kao montažni škver. Na žalost koncept montažnog škvera je miljama daleko od načina razmišljanja o restrukturiranju uprave "Brodosplita" koja tu vidi samo komadanje "Brodosplita" i nekakvo cijepanje njegovog kruga. Oni ne shvaćaju koji je glavni problem. Oni ne shvaćaju koji je glavni resurs, da su glavni resurs zapravo visoko motivirani radnici i projektanti i inženjeri. Ne shvaćaju da je glavni resurs industrijski prostor prve klase koja ima pristup s mora, sa kopna, željeznicom i cestom. Ne shvaćaju da je "Hyundai" počeo od "Škvera" pa nakon toga koristeći taj vrhunski industrijski resurs počeo proizvoditi i ostalo nego razmišljaju samo kako taj "Škver" komadati. Organizacija "Škvera" je ostala na istoj razini kao i u prvoj polovici 20. stoljeća. I to su činjenice. I kad se to spoji sa pohlepom uprave u kojoj očito ne sjede sposobni nego politički podobni dobi se katastrofa. Dobijaju se ugovori u kojima naručitelj ima manevarsku slobodu a gubitke ionako pokrivaju porezni obveznici. Nas dakle zanima u prvom redu sudbina "Škvera" i njegov opstanak. Nas zanimaju radnici "Škvera" koji rade u nemogućim uvjetima uz upravu koja je u kaznenom progonu od strane državnog odvjetnika. Nas zanima dakle, opstanak splitskog "Škvera". I prije nego što donesemo odluku o tome kako ćemo glasovati danas ja moram podsjetiti da je Klub zastupnika HSP-a još u prošlom sazivu Sabora predlažući Zakon o sprječavanju sukoba interesa predvidio u tom zakonu da u Nadzorne odbore ne ulaze ministri ni zastupnici, posebno oni koji nemaju ni vremena ni kompetencije za taj posao. Po našem sudu tamo nije trebao sjediti ministar Vukelić uopće. Ali za ministra Vukelića imam dva vrlo jasna pitanja. Prvo je, očito je da je čitava uprava na udaru kaznenog progona pa se postavlja pitanje, jeste li vi gospodine Vukeliću uopće u Nadzornom odboru dobivali kvalitetne podatke odnosno smatrate li se odgovornim? Također, zanimalo bi nas kako se dogodilo da je upravo Vukasović podržan za direktora brodogradilišta ako informacije koje se sada pojavljuju pokazuju da njegove reference nisu bile baš blistave u njegovom poslu na ranijim funkcijama? I vrlo ključno pitanje je, kada ste saznali za ovo sve skupa jer je očito da gospodin Bajić već dugo vodi istragu, odnosno kada ste sazvali Nadzorni odbor koji bi raspravio navode koji se sada pojavljuju u kaznenoj prijavi odnosno jeste li na ikoji način reagirali unutar "Brodosplita"? O odgovorima na ova pitanja ovisi i naš glas. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dva ispravka. Gospodin Josip Leko. Izvolite! Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora! Kolega Tadić je sasvim krivo ustvrdio da mi ovdje raspravljamo tko je kriv za gubitak novca. To nije zadaća niti o tome može raspravljati Hrvatski sabor. Mi ovdje raspravljamo o odgovornosti ministra Vlade Republike Hrvatske iz članka 114. Ustava Republike Hrvatske koji tvrdi da je član Vlade dakle ministar osobno odgovoran Hrvatskom saboru za svoje područje rada. Dakle, neosporno je da se ovdje ne utvrđuje odgovornost ministra kao ili Nadzornog odbora nego ministra za njegovo područje rada. za tu ocjenu je važno napomeniti da među nama nije sporno da je Interpol otvorio istragu za puteve novca koji su nezakoniti po međunarodnom i hrvatskom pravu pa bio ministar predsjednik ili ne bio predsjednik Nadzornog odbora, mogao je znati i morao znati da mora kontrolirati to što se dogodilo a posebno ako je predsjednik Nadzornog odbora. Mi ovdje utvrđujemo objektivnu odgovornost, objektivnu odgovornost za učinjene stvari u području ministarstva. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, gospodin Kruno Peronja. Izvolite! Evo, kolega je netočno izjavio da je upravo Nadzorni odbor koji nije radio bajno. On je upravo svojim radom potvrdio u odnosu na prijašnjega da su kvalitetniji i povoljniji ugovori zaključivani i baš radi kvalitete takvog Nadzornog odbora na čelu s predsjednikom da su i više i bolje ugovore pribavljali. Nadalje, također državni odvjetnik gospodin Bajić ne provodi istragu, već on provodi izvid, prikuplja podatke o tijeku novca i onda podnosi zahtjev istražnom sucu ili radi istrage, Šolić. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa. Pa, kolega zastupnik Tadić nije dobro govorio u svojoj raspravi i netočno je rekao kada je govorio o isporuci brodova. Nije točno da na vrijeme ne isporučuju se novi brodovi. Ja ću vam reći podatke da je za razliku od prošlog vremena kada se dodatna šteta stvarala isto tako enormnim iznosima plaćanja penala, pa je od ožujka 2006. godine više nema tih plaćanja penala a niti u jednoj novogradnji. A jedna novogradnja je predana 82 dana prije ugovorenog roka i brodogradilište je od strane brodovlasnika dobilo bonus za prijevremenu isporuku. U ovoj godini se trend nastavlja i upravo danas je primopredaja jedne novogradnje i to 37 dana prije ugovorenog roka, prema izvješćima revizora

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegica je povrijedila članak 209. Gospodin Tonči Tadić je kratko i jasno rekao koliko kod nas traje ovaj dio isporuke broda a kolegica govori o sasvim nečem drugom. Znači, riječ je o vremenu. Nije ništa ispravila nego je njemu koji je bio u Japanu, koji zna kako se to radi, ona sad njega ispravlja. Pa gdje to vodi? Ovako. To nije povreda Poslovnika jer za sve ove koji su 90% koji su tražili ispravak netočnog navoda bi se mogla digniti pločica za povredu Poslovnika. Dajte nemojte nas dalje oko toga, molim vas. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege! Nema sumnje da je afera "Brodosplit" podigla razinu interesa ne samo političke javnosti nego i javnog interesa što je prirodno s obzirom na gotovo pravilnost takvih procesa koji se događaju u hrvatskom društvu. I naravno da ove teme uvijek nalaze dostatno razloga da se o njima raspravlja i ovako i onako. One se naravno kao svake teme mogu koristiti u odnosu na vlastita shvaćanja ali i u odnosu na potrebe kako ih tko i kako ih gdje osjeća. vrlo je teško u ovoj situaciji, u ovim okolnostima razgovarati objektivno. Vrlo je teško kazati a ja ću kazati da je svaka neprilika a afera Brodosplit je uistinu neprilika u svakom pogledu i bez obzira kako će ona završiti, da li će pravosudni organi utvrditi kriminal koji se prema zahtjevu Državnog odvjetništva dogodio, da li neće to utvrditi, da li će nadzorni odbor za to snositi posljedice ili neće nevažno je, ali ova neprilika da je tako nazovem može biti i prilika i u društvu koje želi postati ozbiljno društvo i u odnosu na javnu komunikaciju ali i u odnosu na političku odgovornost svih političkih subjekata ovu nepriliku trebalo bi koristiti kao priliku. Ovih neprilika je bilo u Hrvatskoj od osamostaljenja do danas. Ove afere ili ovakve afere, ili slične afere, ili ono što je donosilo nepriliku toga je bilo. Ključno je pitanje naravno uz legitimnost utvrđivanja istine, ključno je pitanje kako zaustaviti procese javnog mrvljenja političkog morala i kredibiliteta koje javna vlast u pravilu gubi. Kako vratiti i na koji način povratiti povjerenje građana u institucije sustava? Naravno, primarna institucija sustava je uvijek predstavničko tijelo. Stavovi javnosti su uvijek gotovo jednako rizični ako se jednostrano promatraju. Politika uvijek treba na neki način kad se radi o ključnim stvarima biti malo malo prisebnija kod načina raspravljanja a posebice kod načina odlučivanja o svemu skupa. Mi u klubu HSS-a smo unatrag nekoliko godina a gotovo učestalo smo upozoravali da način na koji se država odnosi odnosi prema svojoj državnoj imovini i način na koji se upravlja državnom imovinom nije u interesu te imovine i nije u interesu ovoga društva. Vlada svaka je pozvana da upravlja sa imovinom koja joj je povjerena, ne daje bud i zašto prodaje, ne da s njime pokušava ojačati svoje političke poslušnike, ne da preko da preko vlastitog državnog vlasništva ne čini onu funkciju koju mora činiti a to je jačanje ukupne gospodarske a s time i moralne vrijednosti koju svaka politika mora imati. Zašto na primjer, otvorit ću vrlo jednostavno pitanje, zašto ministri uopće sjede u nadzornim odborima? Zašto sjede ministri koji nisu plaćeni za svoj rad u nadzornim odborima? Da li poznate iti jednu djelatnost društvenu, gospodarstvenu u kojoj netko obavlja posao i za taj posao snosi materijalne konzekvence ukoliko ga ne obavi kako treba a da za to nije plaćen. Da li ministar ima snage, mentalnih sposobnosti i fizičkih da bude u pet, šest nadzornih odbora? Da li i što propisuje Zakon o trgovačkim društvima kad su u pitanju nadzorni odbori? Da li se naprosto funkcija cilja nadzornog odbora može provesti preko ionako preopterećenih ministara? Neću kazati tko je od njih više sposoban, tko je manje sposoban, tko zna brodogradnju, tko tekstil, tko industriju, tko pomorstvo, tko zrakoplovstvo, to ja ne znam. Ali znam u svakom slučaju da nakaradnost prakse i našeg sustava je generiralo ovakvo stanje koje je loše. Ja se slažem sa Tončijem da stanje u brodogradnji je loše, da je ono kritično, da je izloženo u svakom slučaju opravdanoj kritici ali isto tako znam da se stanje u brodogradnji upravo radi interesa Hrvatske mora popraviti i da se o brodogradnji mora voditi računa. Naravno da ovakve činjenice a one činjenice jesu govore u prilog da je sa ovakvom praksom vrijeme da se prekine. To nipošto ne znači da se mi ne zalažemo da se do kraja utvrdi odgovornost svih aktera. odgovornost uprave će utvrditi evidentno nadležna tijela koja se bave time. Ja tu ne bih želio dodati niti zarez niti točku, ja vjerujem u naše pravosuđe. Kad je u pitanju nadzorni odbor koji je budi rečeno nadležan toj upravi tada pitanje odgovornosti ili zapovjedne odgovornosti izgleda ako ćemo ga tumačiti makar prema stajalištima kako se tumače kad su u pitanju neke druge zapovjedne odgovornosti izgleda nešto složenije, nešto teže i naravno da svaka takva zapovjedna odgovornost za sobom povlači i dio rizika ili dio odgovornosti koje ja vjerujem osobno ako ćemo ih dijeliti i ne pripadaju čovjeku koji ih obnaša. Ali mi smo te ljude doveli u situaciju da se tako ponašaju kako se ponašaju. Nismo ih mi danas donijeli da ne bi vjerovali. Tu praksu smo imali i prije, ali ta praksa je ljudi neupitno donijela do toga da odgovornost za postupanje članova nadzornog odbora, predsjednika nadzornih odbora leži u toj zapovjednoj odgovornosti a često nije implementirana u njihovoj osobnoj odgovornosti jer naprosto rekao sam niti imaju plaću, niti imaju vremena, niti mogu to sve skupa obaviti kako treba zadaća nadzornog odbora je u onom smislu kako suvremeno gospodarstvo gleda na to, prije svega jedan kontroli menanđment, jedan menanđment koji pokriva dnevno poslovne poslovne odluke da one budu u granici očekivanja vlasnika, da onaj tko im je vlasnik upravlja imovinom da ne bi donio odluke koje će naštetiti konačnom poslovanju. Nadzorni odbor gotovo da ima zadaću da kontrolira sve važne poslovne odluke. Naravno da ministri u bilo kojoj Vladi, u bilo kojoj poziciji ne mogu to prihvatiti, prihvatiti, ne bi smjeli to prihvatiti a mi im moramo pomoći da iz ove neprilike koju danas imamo sutra od toga stvorimo priliku, priliku koju ćemo svi skupa poštivati. Zbog toga je klub HSS-a a i klub HSLS-a predložio, ja ću naravno govoriti u ime kluba HSS-a ali zaključci su zajednički i predloženi, predložio tri zaključka za koja držimo da mogu biti na tragu da se utvrdi relevantna istina kad je u pitanju postupanje uprave i kad je u pitanju možebitna odgovornost nadzornog odbora, Ali isto tako da ne bismo ostali samo na tome da smo se bavili sobom i da poruka ne bi bila odaslana da je ovo borba koja eminentno se događa u izbornoj godini i da bismo ponijeli odgovornost koju javnost evidentno očekuje od ovakvih rasprava, ne očekuje samo da se kaže "Ajmo Pedro. Neka visi Pedro." a cesta ide dalje kako je išla prije. Mi apsolutno se ne slažemo s time i ne pristajemo na takav način političkog dijaloga. Zbog toga u točki dva, u točki jedan zaključka predlažemo vrlo jednostavno, da Vlada Republike Hrvatske utvrdi možebitnu odgovornost Nadzornog odbora Brodosplita u svezi sa sumnjama u nezakonitost poslovanja uprave. U točki 2. obvezujemo Vladu Republike Hrvatske da u roku od trideset dana donese potrebite propise i zamijeni sve članove Vlade s pozicije članova i predsjednika nadzornih odbora trgovačkih društava koji su u pretežitom vlasništvu države. Pod trećim zaključkom zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od trideset dana pripremi potrebite akte kojima će biti onemogućeno imenovanje članova Vlade Republike Hrvatske u nadzorne odbore trgovačkih društava u većinskom u većinskom vlasništvu države te na taj način da započnemo istinski proces depolitizacije upravljanja trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Zašto je ovo važno? Važno je jer se može steći može steći dojam a možda bi neki i željeli da se stekne dojam da sa ovim mi smo protiv toga da država zadrži ključne pakete u nekim trgovačkim društvima, u javnim poduzećima i onim po nama važnim gospodarskim i socijalnim institucijama koje trebaju ostati u pretežitom vlasništvu države. Znači, ne zalažemo se da se izvrši rasprodaja nego da se urede odnosi jer po nama potpuno je nebitno titular vlasništva. Titular vlasništva je jedna strana a titular upravljanja i menanđmenta je sasvim druga strana. Najgore je kad se te dvije stvari pomiješaju i onda ono spasonosno rješenje najbolje da sve prodate pa će netko drugi umjesto nas moći znati upravljati s time. Činjenice govore da i ono što mi privatiziramo u drugi privatizacije završi kao državni ili para državni portfelj ali neke druge države. Neke druge države, posebno kad su u pitanju financijske institucije koje upravo djeluju na tom polju. Prema tome, nemojmo iz ovoga izvlačiti nepotrebne i krive zaključke. Za nas u klubu HSS-a je istinska želja da se ova stvar prevlada, da ova afera ne bude zakopana ispod zemlje, neka je rasvijetle oni čija je zadaća da je rasvijetle u skladu sa zakonom i Ustavom Republike Hrvatske ali naša politička odgovornost po nama počiva na sutrašnjici. Mi ne želimo gledati stalno iza sebe, ne želimo se osvrtati. Želimo da praksom, pravilima i novim uređenjem uređenjem sustava upravljanja državne imovine sutra ona izgleda drukčije, da ovakve afere naprosto nemaju razloga da se raspravljaju ovdje. One se trebaju raspravljati kao stručni dokument koji je povjeren ljudima koji sjede u nadzornim odborima, stručnjacima koji znaju šta je 51,5 milijuna dolara a šta je 49 a što je 42., onima koji vrlo dobro znaju i koliko treba vremena da se izgrade kvalitetni brodovi. Prema tome, ne može politika najprije davati sebi alibi da bi kroz takav način političkog ponašanja zapošljavala politički podobne kadrove a nakon toga kad se dogodi loše, a uvijek se u takvim varijantama dogodi loše, tada želi oprati sebe od bilo kakve pa i zapovjedne odgovornosti. Prema tome, mi predlažemo da se ovi zaključci razmotre i prihvate kao koncenzus ozbiljnosti hrvatskog parlamenta koji će dati za pravo svima onima koji traže istinu ali će svi skupa nas upozoriti da ne možemo tražiti uvijek istinu, uvijek samo svoju istinu a rezultati da ostaju isti odnosno lošiji a stanje u brodogradnji je uvijek lošije. Hvala lijepa.

Tu se radi o nadzornoj ili nadzorničkoj odgovornosti koju konceptualno treba drugačije osmisliti. Što se samog Vukelića tiče da ste samo malo ozbiljnije pogledali kako se ljudi zovu. Jedan se zove Tramontana, drugi Leutić, treći Mačak. Morali bi uložiti puno više truda nego što ste uložili pa se danas ne bi ipak tako cinično smijali. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa Ljubica Brdarić. Izvolite. Hvala. Želim ispraviti navod gospodina Markova u kojem se on pozvao na jedan poznati izraz "Neka visi Pedro" a koji bi trebao značiti da se traži bilo koji krivac da bi se opravdalo postojeće stanje što nije točno. Mi tražimo da ministar Vukelić koji je predsjednik nadzornog odbora i ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo odgovara za ono što se dogodilo u ovom brodogradilištu a ne bilo tko. Vrijeme je da u ovoj zemlji ljudi počnu snositi odgovornost za svoje postupke. Hvala. Potpredsjednik Vlade gospodin Damir Polančec. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Pa, tijekom današnje rasprave puno puta se čula riječ politička odgovornost a isto tako se puno puta čulo da li mi ovdje raspravljamo o nezakonitom obavljanju posla Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora "Brodosplita" gospodina ministra Branka Vukelića. Mislim da bi se prema tome i trebali opredijeliti i u tom smjeru voditi raspravu. Ja ću početi sa time da li je bilo nezakonitih radnji u obavljanju poslova predsjednika Nadzornog odbora i da li je Nadzorni odbor obavljao svoje poslove na zakonit ili nezakonit način? Podsjetit ću vas još jedanput samo na neke činjenice koje su iznijete a govore u prilog tome kakvi su ugovori koji su potpisani sa "Veselsom" u komparaciji sa ugovorima koji su potpisani sa brodovlasnikom Karnesisom u vrijeme kada je bivša uprava upravljala brodogradilištem. Ja ću još jedanput podsjetiti da su ugovori sa "Veselsom" po istoj vrsti broda cijena koja je postignuta u pregovorima je 8 milijuna dolara više nego u prethodnom razdoblju. Ja ću vas podsjetiti da novi ugovori sadrže klauzule koje garantiraju zaštitu od valutarnih rizika. Klauzule koje sadrže zaštitu od klizanja cijene čelika na svjetskom tržištu. Isto tako ću vas podsjetiti da novi ugovori imaju klauzule u kojoj se brodovlasnik odnosno naručitelj obvezuje 50% ugovorene cijene isplatiti avansno dok smo prije imali 35%. Isto tako ću vas podsjetiti da je u novim ugovorima ugovoreno da 20% od dogovorene ugovorene cijene broda se isplaćuje u eurima, kako bi se smanjio rizik od tečajnih razlika. Toliko o tome da li su novi ugovori poboljšani. Da li je novi Nadzorni odbor i uprava pridonio kvaliteti ugovaranja u odnosu na stare? Činjenica je isto tako, i to proizlazi iz jučer objavljenog na stranicama Državnog odvjetništva da je bilo malverzacija i da je bilo nezakonitih radnje. Te nezakonite radnje su proizašle iz aktivnosti određenih članova uprave i to nije sporno. Ali isto tako u tom izvješću se jasno i glasno navodi, da nema nezakonitog djelovanja Nadzornog odbora te da su upravo ti članovi uprave obmanuli Nadzorni odbor ne navodeći neke važne činjenice. To možete pročitati u Izvješću Državnog odvjetništva. Kako je Vlada Republike Hrvatske reagirala odmah nakon objave i pokretanja istražnog postupka? Mi smo jučer donijeli odluku temeljem koje dajemo preporuku Nadzornom odboru "Brodosplita" da smijeni osumnjičene članove uprave "Brodosplita". I to je jasan pokazatelj, da li se mi borimo za istinu? Da li želimo istjerati istinu na čistac? Ali vas lijepo molim da se držimo toga da na osnovu dosad provedenih istražnih radnji nema nezakonitog djelovanja Nadzornog odbora ni predsjednika Nadzornog odbora "Brodosplita". E, sada ako želimo govoriti o političkoj odgovornosti onda vas lijepo molim da proširimo vremenski slijed, da pogledamo i analiziramo političku odgovornost za događanje u brodogradnji na period od zadnji 6 do 7 godina. Ja ću vam reći samo nekoliko stvari. Hrvatska brodogradnja je izuzetno važna gospodarska grana. 12 do 15% našeg izvoza dolazi iz hrvatske brodogradnje. 18 tisuća ljudi sa kooperantima radi u hrvatskoj brodogradnji. 11 tisuća ljudi direktno. Oko 1,4 do 2% ovisno od godine do godine, tržišnog učešća u svjetskoj brodogradnji ima hrvatska brodogradnja. U 25 zadnjih godina, 24 broda proglašena brodom godine su proizvedeni u našim brodogradilištima. To govori o važnosti brodogradnje ali to govori i o još jednoj činjenici. Da moramo učiniti sve, ali na pravi i odgovoran i kompetentan način da spasimo hrvatsku brodogradnju. Upravo stoga smo napravili individualne planove restrukturiranja hrvatske brodogradnje i Nacionalni plan restrukturiranja hrvatske brodogradnje. Ja vas molim za malo pažnje i koncentracije jer ću vam u najkraćim crtama reći što podrazumijevaju individualni planovi i kako pomoći hrvatskoj brodogradnji. Činjenica je da hrvatska brodogradilišta, ovih 5 velikih ne može u ovome trenutku podmirivati sve svoje obveze i da će dio obveza trebati država preuzeti na sebe. Za to će se stvoriti potraživanje Ministarstva financija od svakog pojedinog brodogradilišta koje će se pretvoriti u temeljni kapital društva, kako bismo došli ponovo u situaciju da temeljni kapitali budu pozitivni. S druge strane moramo riješiti i pitanje pomorskog dobra jer je u mahu brodogradilišta pomorsko dobro i građevine izgrađene na pomorskom dobru u primjeru "Uljanika" unijeto u temeljni kapital, što je nemoguće, što je protuzakonito. Moramo to izvaditi iz temeljnog kapitala. U drugim brodogradilištima to je ušlo u imovinu društva. Znate li kolike su radnje potrebne da se to učini? Koliko je tu potrebno analiza? Koliko je tu potrebno radnji da se evidentiraju svaka pojedina čestica? Utvrdi vrijednost tih nekretnina? Dat ćemo ono što neće biti u režimu pomorskog dobra, dat ćemo brodogradilištima da bude njihova imovina, da je mogu zalagati, da ne bi država trebala u budućnosti davati toliko jamstava. Vratit ćemo nekim brodogradilištima ne Ustavno oduzeto i o tome ću govoriti. Ne Ustavno oduzetu imovinu 2000. godine jer to brodogradilištu treba da bi normalno moglo funkcionirati. Zašto ovo govorim? Samo da vam pokažem koliko odgovorno, kompetentno i stručno se pristupa ovom trenutku u restrukturiranju hrvatske brodogradnje. A sada povlačim pitanje političke odgovornosti. Danas raspravljamo ovdje o gospodinu Vukeliću zato što je bio, što jeste predsjednik Nadzornog odbora "Brodosplit". A sad vas pitam ovako. Imamo primjer "Lenca". Premalo smo govorili danas o "Lencu" i ja sam uvjeren da ću vas šokirati nekim brojkama koje ću danas iznijeti. Ja sam uvjeren da zapravo ne znate kolika su potraživanja državnih vjerovnika u "Lencu"? "Lencu"? Pita ću vas ovako. Ako ja dugujem nekome tisuću eura, to je moj problem. Ali ako ja dugujem nekome sto tisuća eura onda je to i problem onoga kome dugujem. Jer on ne zna kako će se od mene naplatiti. U slučaju kada države daje privatnoj tvrtki jamstva, kada država postaje vjerovnik određene privatne tvrtke onda je to problem i jamstva. Onda postoji politička odgovornost onih koji su takva jamstva davali. Koji nisu pokretali ništa da se to naplati. A sada slušajte kolika su potraživanja državnih vjerovnika od "Lenca". HABOR 136 milijuna kuna. Ministarstvo financija 326. Croatia osiguranje 19,9. Svi državni vjerovnici ukupno 517 milijuna kuna. Tko je snosio političku odgovornost za to? «Uljanik» kao državno brodogradilište, kao vjerovnik u «Lencu» 187 milijuna kuna. Ukupne obveze «Lenca» na dan pokretanja stečaja milijardu 80 milijuna kuna. Mi danas gubimo cijeli dan. Ne gubimo, raspravljamo. hvale vrijedna je rasprava o odgovornosti za 28 milijuna kuna koji su nestali, nestali. Državno odvjetništvo je utvrdilo gdje su. Utvrdilo je jasno odgovornost i treba zatvoriti one koji su eventualno ukrali i kojima će se dokazati da su ukrali taj novac. Ali ja vas pitam, 28 milijuna kuna na ovoj strani i milijardu 80 milijuna kuna na onoj strani. Vrijeme mi ističe, ali ću se javiti poslije pa ću vam objasniti na koji je način izvršena sanacija hrvatske brodogradnje 2000. godine? Kome je oduzeta imovina? Koliko imovine je izuzeto, oduzeto? Ne ustavno oduzeto, bez prave prave valjanosti, bez pravih objašnjenja. I onda ću vam reći gdje je ta imovina završila i tko je vlasnik te imovine danas. Govorim o imovini «Trećeg maja» i pojasnit ću vam zašto je i na koji način to činjeno i kakve to ima veze sa «Lencom»? Politička odgovornost da, ali vas lijepo molim ne gurajmo glavu u pijesak jer neki politički nisu odgovarali a i na drugi način za puno veći kriminal od onoga u Brodosplitu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je gospodin zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče više je bilo netočnih navoda potpredsjednika Vlade. Prvi je, veli: «Ako je netko zakonito mi nemamo o tome što raspraviti». Pa o tome raspravljaju da li je nešto zakonito ili nezakonito nadležna tijela gonjenja. A ako su, ako je dio, ako je dio uprave pod istragom pa o čemu mi onda pričamo? A dio uprave je pod istragom. A nadzorni odbor kao takav znači nije ostvario svoju svrhu i cilj nadzora. Da je nadzirao pravovremeno ne bi se dogodilo. Dapače on ih je i imenovao. A Hrvatski sabor ima pravo uvijek raspravljati o političkoj odgovornosti. I to je ova rasprava. Pa prema tome nemojmo se ponašati u smislu pojavu osudimo, druga zaštitimo. Hoćemo li odgovorno govoriti o ovome problemu? To je ova rasprava. Ova trojica kako se zovu, i prezimena čudnih završili su pod istragom. Nadzorni odbor divan i krasan. To je bilo mišljenje potpredsjednika Vlade, a ovo je vaše mišljenje. Idemo dalje. **Kovačević,

Ima, ispravak netočnog navoda gospođa Ljubica Lalić. I nemojte mi određivati kako ću ja reagirati, nemate na to pravo. … Gospodin potpredsjednik Vlade je rekao da nema nezakonitog rada nadzornog odbora. Gospodine potpredsjedniče Vlade ovaj Sabor ne može ispitivati da li je netko nezakonito radio ili nije nezakonito radio. Zato postoje nadležna tijela. Ali mi možemo odlučivati i raspravljati o političkoj odgovornosti i upravo to radimo. Zbog čega? Zbog toga što predsjednik nadzornog odbora nije iskoristio ovlasti koje su mu zakonom uređene. Slijedom toga što nije postupio sukladno obvezama iz Zakona o trgovačkim društvima i ovlastima nadzornog odbora nastala je šteta. Ja podsjećam da je uprava dužna izvijestiti nadzorni odbor o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva. A nadzorni odbor ima ovlasti tražiti druga izvješća. Da je gospodin predsjednik nadzornog odbora postupio sukladno ovlastima zakona porezni obveznici ne bi trpjeli štetu koju su trpjeli ovdje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin Slavko Linić. Izvolite. Ispravljam netočni navod potpredsjednika Vlade koji je ustvrdio da su ugovori o gradnji brodova bili najpovoljniji i da su to odluke i uprave i nadzornog odbora. Kako gospodin Polančec čita navode iz izjave koje je dao Županijsko državno odvjetništvo, onda bi trebao pročitati. Da Državno odvjetništvo Županijskom ustvrđuje da su po prethodnom dogovoru i s namjerom da za sebe i druge ostvare nepripadajuću materijalnu dobit optuženi članovi uprave koji su zatajili da postoje bolji ugovori. Znači nisu najbolji. Postoje bolji. I da je to jedan od tereta optužnice i isto tako da su nezakoniti pobočni ugovori. To utvrđuje nadležno Državno odvjetništvo. Godinu dana ministru je ta činjenica poznata. Kao predsjednik nadzornog odbora ne poduzima ništa da odlukama nadzornog odbora spriječi kriminal. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, pokušavaju se stalno zamjenom teza obraniti neobranjivo. Pa zato netočno potpredsjednik Vlade kaže da mi ovdje raspravljamo o ministru kao predsjedniku nadzornog odbora. To nije točno jer mi raspravljamo ovdje zaista samo o ministarskoj odgovornosti Hrvatskom saboru. A kad bi bilo pameti ministar bi morao odgovarati vlasniku a to je Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru pod dvije vrste odgovornosti: političkoj kao ministar jer se u resoru za kojeg je on odgovoran nezakonito trošio novac. To je sada doduše suspektno jer je tek podnesena kaznena prijava ili se istražuje. A za našu odluku je važno da je nastupila šteta u resoru koji je, na kojem je čelu gospodin ministar a ona je za nas nesporna jer je i međunarodna policija zahtijevala da je izvijestimo kako se poslovalo u «Škveru» u Splitu? Na čelu kojeg ste vi bili predsjednik nadzornog odbora pa kao takav ste morali znati i mogli znati i bili ste prema nama odgovorni da to znate i spriječite. Tu je vaša odgovornost. I nemojmo oko toga voditi raspravu. Hvala. Moram reći da ovdje piše u prijedlogu da je nezakonito obavljao svoj rad. … /Upadica: (Nezavisni)** Gledajte, povrijedio je Poslovnik. Uvrijedio je ministra. Kaže: «Da ima pameti» i tako dalje. A vi ga čak niste ni opomenuli. Znači ne možemo mi u ovom visokom Domu sumnjati u pamet ministara. Kud ćemo tim putem doći? I molim vas opomenite ga naknadno. Hvala na upozorenju, ali ne namjeravam opomenuti gospodina zastupnika jer bi većinu morao do sada pa bi se institut opomene izlizao i toliko devalvirao da ne bi imalo više nikakve svrhe. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa netočno je da nije bilo političke odgovornosti zbog događaja od prije četiri, pet godina. Ja vas podsjećam ministrica gospođa Slavljenić Rukavina je odstupila s mjesta ministra zbog afere Bagster. Niti je ona te filtere naručivala, niti je imala ikakve veze. Ona je bila ministrica u Vladi, u njezinom ministarstvu je izbila afera. Izbio je skandal i ona je podnijela, podnijela je političku odgovornost. Tako postupaju moralni ljudi u odgovornim Vladama. Prema tome, političke odgovornosti će uvijek biti. Ako nikad prije nje bude na izborima. Ako nikad prije to je trenutak kada se snosi politička odgovornost za nemoralno ponašanje političara.

i 80 u Kraljevici i govori o ovoj i onoj strani. Međutim, ja želim reći nema ove i one strane. Sve je to novac ove države. Sve je to ista strana. Naša na žalost crna strana. Sve to vodi gubitku države, kompromitaciji države. Na kraju će dovesti do toga da ćemo “Uljanik“ privatizirati, a druge ćemo sanirati. Još jedanput ću reći – nema ove i one strane. Sve je to novac države. Jedan neuspjeh ne može amnestirati drugi neuspjeh. Jedan kriminal ne može amnestirati drugi. Jedan lopovluk ne može amnestirati drugi. Jedan banditizam ne može amnestirati drugi. Jedan propust ne može amnestirati drugi. Upravo to je guranje glave u pijesak i to je za ozbiljnu raspravu pa i osudu. Hvala. Nije bilo ispravka, nego ispravka mišljenja, a sada izvolite kao predstavnik Kluba. Izvolite. **Kajin, danas su novine pune naslova afera “Brodosplit“ u “Jutarnjem“ traži se pritvor za Mačeka i Leutića. “Novi list“, “Glas Istre“ otvara se istraga protiv čelnika “Brodosplita“. “Večernji“ pod istragom obje uprave “Brodosplita“, “Slobodna Dalmacija“ pritvor za Mačeka, Vukasovića, Leutića itd. Luetića. I očigledno je da znači ta afera ide svome kraju. Sad se otvara druga a ta je da li je HDZ, odnosno da li je Vlada tempirala slanje u pritvor gospodina Mačeka, Luetića, Vukasovića kao uvertiru u ovu raspravu. Ako je to tako e onda je skandal još i veći od ovih 6 ili 4,7 milijuna dolara, jer očigledno je da Vlada može utjecati na tobože neovisno pravosuđe. Nije problem u tome kada Vlada traži istragu. To se od nje i traži. To je sam trebala trebala učiniti. Problem je kada pravosuđe tempira radnje pred parlamentarnu raspravu. Ako je to tako, onda ništa u ovoj zemlji nije sveto. Ako je tome tako i ako je taj ne fonogram netko utvrdio upravo pred ovu raspravu e to je itekako ozbiljno iako mi je gospodin Vukelić u jutro rekao da bi on bio najsretniji da se to dogodilo pred dva ili tri mjeseca. Za taj nemoral, lopovluk, ne znam kako ću ga nazvati težak 6 milijuna dolara treba netko valjda odgovarati. Ali ako je sve to tako, a ja želim vjerovati da gospodin Vukelić u tome nije sudjelovao onda se otvara pitanje ako je sudjelovao u radu nadzornog odbora koji je pobočnim pismima blagoslovio tu rabotu da li taj propust treba sankcionirati političkom odgovornošću, znači to je jedan par rukava, a drugi je stanje u hrvatskoj brodogradnji, odnosno u samom “Brodosplitu“. Ja sam siguran da su ovu Interpolovu istragu naručili sami naručitelji brodova, jer su se pobojali da im u Hrvatskoj može doći u pitanje ta njihova narudžba, a i aranžmani sa nekim drugim tvrtkama. Prevelika su vjerojatno kompanija da bi sudjelovali u takvim I dobro da su poslali takvu jednu poruku da se i drugi u našim brodogradilištima okane slična posla. Taj slučaj sigurno kompromitira cijelu Hrvatsku i vlast i uprave, brodogradilište bez obzira koja ih vlast postavlja. Meni nije teško za ovu interpelaciju dignuti ruku. Nakon istupa Državnog odvjetništva ona danas ima sigurno više smisla nego pred tri mjeseca, ali ući s druge strane u restrukturiranje brodogradnje sedam, osam mjeseci do izbora e to više nema smisla. Jasno, kad govorim o restrukturiranju brodogradnje prije svega mislim na privatizaciju “Uljanika“. I da budem iskren ja se bojim te privatizacije. “Uljanik“ još uvijek nije na nju spreman, iako je sigurno u daleko boljoj poziciji od ostalih brodogradilišta a vidjeli smo da je prošle godine Vlada za sanaciju dala dala milijardu i 700 milijuna kuna “Brodosplitu“, “3. maju“ milijardu i 700 milijuna kuna, “Kraljevici“ 220 milijuna kuna, “Trogiru“ 620 milijuna kuna, “Uljaniku“ Na drugoj strani medalje jesu akumulirani gubici hrvatske brodogradnje od ukupno, od 6,6 milijardi kuna koje se prikazuje. Riječ je sigurno i o dvostruko većoj svoti od ove iskazane iskazane samo što se ne iskazuju iz razloga što se 6,6 milijardi kuna odnosi samo na brodove koji su isporučeni i bili su u knjizi narudžba zaključno s krajem 2004. godine. I opet, najveće gubitke akumulirao je “Brodosplit“ 3,4 milijarde kuna, riječki “3. maj“ 2,18 milijardi kuna, “Brodo Trogir“ 586 milijuna kuna, “Kraljevica“ 435 milijuna kuna. To je stvarni znači problem Hrvatske brodogradnje. Jednako tako po meni koji dolazi iz Istre je privatizacija “Uljanika“. Iako jasno nitko ne može normalan reći da su tamo prilike lošije nego drugdje. Dapače, neusporedivo bolje. Kad govorim o tih 6 milijuna dolara to sigurno je samo mali djelić onoga što se dešava u našim brodogradilištima. Gospodin Tadić je rekao tvrtka u ogromnim problemima, svi se tuku da vode tvrtku. Ma zašto? Ma zato jer znaju da mandat im najviše traje godinu, godinu i pol dana i da se dvije hiljade sedme iz tih tvrtki izpovlače sa milijunima maraka ili dolara. I nikome se ništa u međuvremenu nije dogodilo. Možda će prvi puta se nešto nekome dogoditi. kako oni to rade? Bilo preko kooperanata, bilo preko brokera, bilo preko brodovlasnika i zato bi doista netko trebao uvesti red u brodogradilišta. Što je nečija pozicija u hijerarhiji vlasti viša to je vjerojatno i očekivanje od njega da će spriječiti takvu praksu, od njega je očekivanje veće da će konsolidirati jasno prilike koje su sve samo ne idilične, jer i ove godine za likvidnost hrvatskih brodogradilišta potrebno je minimum milijardu kuna, što je pozadina ove interpelacije, o čemu će nam možda kasnije potpredsjednik Vlade reći, a što je navijestio u ovom istupu prije mene. Evo čitam u "Novom listu" intervju gospodina Polančeca, potpredsjednika Vlade gdje kaže da će vratiti nekretnine koje je iz "3. Maja" izuzela trećesječanjska vlast. Jednako tako nakon ovih 6 milijuna dolara bilo je jasno da će Vlada ili neki treći u njoj s vezi poduzeti istražne mjere oko onih famoznih ugovora bivše uprave Brodosplita koja je brodove koji vrijede na tržištu 40 milijuna dolara prodavala za 25 milijuna dolara, potrošila bi na gradnju 50 milijuna dolara, pa je šteta u startu 25 milijuna dolara. Normalan čovjek se pita jasno gdje u tim aranžmanima ima razuma, tko je tu lud. Ali i to je moguće u Hrvatskoj, a znamo i za gore stvari da su cijele hrvatske flote linijskih brodara poput "Croatia linea" zbog apsurdnih ugovora sa "Biabom" pale u ruku tog međunarodnog špekulanta. Ali našima vrag ne da mira. I dalje najradije rade upravo sa tim Libanoncem ili grčkim brodovlasnikom onim Siprosom Karnessom. Znači kako vrijeme bude odmicalo očekivao se fajt jasno oko ovih 6 milijuna dolara te imovine "3. Maja" i splitskih tankara prodanih ispod svake cijene svakog razuma, a o "Lencu" o čemu se danas također govorilo dosta da ne govorim. Vlada sa izvlačenjem recimo spašavanjem "Lenca" preko "Uljanika" iz Pule ili Interpolova istraga koja se koristi u ovom materijalu? Mene da budem iskren dominantno zanimaju ono prvo, ali zanima me i privatizacija "Uljanika" za koju ne želim da se dogodi, iako i ona izgleda hrvatskim vlastima da bi došlo do zajmova Svjetske banke "PAL 2" odnosno da bi započeli neke pregovore sa Europskom unijom. Sad zašto prodati nešto što funkcionira? Zašto ne prodati neko bankrotirano brodogradilište u koji će se u narednih 7 godina morati uložiti 7 milijardi kuna, a bit će i dvostruko više? To je bit. Ne želim jednostavno razvodnjavati ovu interpelaciju. Sad vidimo što je radila policija, sad vidimo što je radio Interpol. Danas znamo i gdje je 6 milijuna dolara, na čije je račune sjelo. Ali ponavljam u Hrvatskoj u brodogradilištima se više razmišlja da sve ostane isto, vuk sit ovce na broju, tako da svi od skladištara do poslovođe sudjeluju u nekoj maloj sitnoj podjelici. I drugo, u hrvatskim brodogradilištima uprave koje se mijenjaju kao na tekućim trakama više razmišljaju kako sebe namiriti nekom cifricom od nekoliko stotina tisuća eura nego kako pomoći brodogradilištu. I to je bit. A to što su brodogradilišta dužna o čemu sam prije govorio u ovom trenutku 8 i pol milijardi kuna, godišnji prihod brodogradilišta iznosi 16 milijardi kuna. Gubici im jasno premašuju 9 milijardi kuna temeljni kapital. To jednostavno njih ne zanima. E tako više ne bi smjelo ili ne može. Ovo je prevažna tema da se o brodogradnji ne progovara u Hrvatskom saboru. Tko će kazneno odgovarati u slučaju Brodosplita? Vjerojatno Vukasović, Lujetić i Maček. Tko će politički odgovarati? Vjerojatno nitko. S time da se odgovornost prebacuje i na staru upravu jer su oni cijeli slučaj vjerojatno i otvorili po onoj narodnoj kada mene netko proziva daj da ja prije toga njega. Istina je, u međuvremenu Brodosplit počinje prodavati brodove za duplo skuplje nego prije 3 ili 4 godine. I to je istina. Ugovaraju prodaje po 51,5 milijuna dolara, to je relativno dobro. Ali u ovoj interpelaciji biti u ovim popratnim pismima kojima se dogovara da se brodaru vrati po brodu 1 i pol milijuna dolara za ono što će on jasno nabaviti, odnosno 2 i pol milijuna dolara ili sada 1 brod jednako 49 milijuna dolara. Novac ide na Cipar tvrtkama kćerima njemačkog "Viselsa" ali te tvrtke uplaćuju Mačeku 4 milijuna eura. Maček je jasno taj novac podigao. Da li ga je donesao u Hrvatskoj to ne znamo. Vjerojatno je to isplatio po računima u inozemstvu osobama iz Hrvatske, ali hrvatska policija je u cijelosti rekonstruirala tokove novca. Danas nitko ne govori da su se konačno u Hrvatskoj počeli ugovarati brodovi po 50 milijuna dolara, to je dobro. No koliko ćemo na tom brodu opet izgubiti to ćemo tek vidjeti. Sad znamo da brod kojeg bi recimo Brodosplit prodao za 25 do 30 milijuna dolara do sada je brodogradilište koštao 50 milijuna dolara. Ili npr. brod kojeg bi oni kupili, to su ona 3 broda "Bene", "Baluni", "Stinice" za 31,5 milijuna dolara. Prodali bi Grku za 25 milijuna dolara, a taj Grk bi ih nakon toga preprodao za 48 milijuna dolara. Nitko da o tome progovori. Ista je stvar i drugdje. "Uljanik" je vjerojatno izuzetak. I zato mora u privatizaciju. Zašto? Radi Svjetske banke, što je za mene glupost. Ja se bojim da bi to, ne znam, tu kad sam već kod "Uljanika" možda tražila i buduća Vlada, znači privatizaciju "Uljanika", ali moja je poruka ne dirajte najveću istarsku svetinju "Uljanik". A u konačnici tko će Sumnjam da će to biti stranci. Biti će to vjerojatno domaći brodari, a vlasnici tih domaćih brodarskih kompanija '90.-ih godina imali su isto koliko imam ja danas danas ili manje. Zato samo mogu predložiti da hrvatska Vlada zadrži tih 50% plus jednu dionicu i to je jedina sigurnost brodogradilišta u Puli. Županija istarska ima proračun koji vrijedi 2/3 broda. Grad Pula ima proračun koji vrijedi vrijednost jednog broda. Država sa 100 i ne znam koliko 17 milijardi kuna sa … /Govornik se ne razumije./ … proračunskim fondovima ima ipak vrijednost, raspolaže sa novcima 500 brodova. Gospodo, preko računa Drage Mačeka novac je krenuo iz Brodosplita. Točno se zna i na čije je račune sjedao. Oni su reko hrvatski državljani. Zna se kako je novac kolao. Iz kojih je računa prebacivan. Vlada u sklopu međunarodne pravne pomoći sve je doznala još pred 2, 3 mjeseca. Znala je koje su to osobe, gdje su ti računi otvoreni itd. Istina, u Splitu je situacija takva. Možeš ići u kupnju pomidora i na pustom parkiralištu nabasati na 500 tisuća kuna. Pa zašto onda ne bi netko vica radi mogao platiti milijun i pol dolara na vaš austrijski račun. Htjeli ste npr. platiti ljetovanje u Hrvatskoj da bi bili oslobođeni PDV-a preko računa u Austriji, kad eto tamo netko umjesto hiljadu eura uplaćuje milijun dolara. No šalu na stranu. Gospodin Bajić izašao je sa onim što ima. Brodovi se danas bolje ugovaraju, najbolje do sada, to valja priznati. Ali činjenica je da je po milijun i 500 dolara sjelo na 4 računa, 4 državljana blisko vezana uz Split. Dobro je isto tako da je u međuvremenu račun Mačekov u Austriji blokiran, ali inače od 2000. do 2006. Brodosplit je isporučio 30 novogradnji, a svaki je brod prouzročio cca 100 milijuna kuna gubitaka ili 15 milijuna dolara u prosjeku puta 30 to je 450 milijuna dolara puta 6,5 to je 3 milijarde kuna. Spominjati sada krah brodogradilišta ovog pokojnog Vinka Rožića gubitka od 500 milijuna kuna samo u 2001., Čudinu koja ulazi u tvrtku 2002. u srpnju, a mjesec dana kasnije mu Vlada daje za sanaciju milijardu i 800 milijuna kuna, 2004. država postavlja novi nadzorni odbor na čelu sa gospodinom Vukelićem i Poljakom u veljači 2005. Čudina potvrđuje gradnju od 24 broda do 2009. do 2009. vrijednih 6 milijardi kuna uz planirane gubitke od milijardu i 600 milijuna kuna. Sve to mislim da danas nema smisla. Nakon toga dolazimo do ovog Vislsa, afera od ovih 6 milijuna dolara, a u 2006. Brodosplit dobiva od države milijardu i milijuna kuna, jasno Uljanik nula kuna, ali što ćemo Uljanik ćemo privatizirati a Brodosplit još jedanput i u 2007. sanirat pa u 2008. ponovo pa u 2009. ponovo ponovo pa netko će morati krvavo raditi i za Brodosplit i za 3. maj i za Kraljevicu i ovaj Brodotrogir. Svaka čast radnicima u tim brodogradilištima, ali činjenica je da si netko po onoj logici što manji mandat to viša zarada, naprosto masti brk i to je nedopustivo. Ali nije takva situacija samo u Splitu, takva situacija je u svim hrvatskim brodogradilištima i zato doista treba jednu parlamentarnu istragu i da se uđe u sva ta brodogradilišta jer situacija za godinu dana biti će ista kao što i danas.

raspravom gospodina Kajina da se još jednom javim i da još jedanput nedvosmisleno velim. U interpelaciji, odnosno u prijedlogu Kluba zastupnika SDP-a stoji: Hrvatski sabor, to je njihov prijedlog zaključka, zaključuje da je ministar gospodarstva, rada i poduzetništva gospodin Branko Vukelić nezakonito obavljao svoju dužnost kao predsjednik nadzornog odbora brodogradilišta. vodimo ili trebali smo voditi raspravu jeste da li je nadzorni odbor i predsjednik nadzornog odbora zakonito ili nezakonito obavljao svoju zadaću. Ja vas ponovo pozivam da pročitate ono što je jučer objavljeno na web stranicama državnog odvjetništva iz čega ćete jasno moći pročitati postoji određena odgovornost članova uprave brodogradilišta, da je zbog toga protiv njih pokrenut istražni postupak, da je Vlada zbog toga jučer donijela zaključak kojim preporuča nadzornom odboru smjenu tih ljudi iz uprave brodogradilišta, ali isto tako iz tog zaključka proizlazi da nema nezakonitog obavljanja dužnosti nadzornog odbora, odnosno nema nezakonitog rada nadzornog odbora i nema nezakonitog rada predsjednika nadzornog odbora gospodina Vukelića. Ali kada govorimo o političkoj odgovornosti onda kao što sam vam rekao neke brojke koje sam uvjeren da su vas šokirane vezano uz Viktor Lenac, onda moram se vratiti na sanaciju i restrukturiranje hrvatske brodogradnje. Pojasnio sam u najkraćim mogućim crtama na koji način mi to mislimo provesti u ovoj godini i počeo sam govoriti o bivšim sanacijama i restrukturiranjima. Ja ću reći i dati ću vam još samo nekoliko informacija vezano na sanaciju i restrukturiranje hrvatske brodogradnje u 2000. godini. U 2000. godini je jednom odlukom Vlade za koju usput budi rečeno, nema nikakvih pratećih materijala, nema nikakvih pojašnjenja, oduzeta imovina određenim brodogradilištima iako su sanirana sva brodogradilišta, ukupna vrijednost oduzete imovine je bila 115 milijuna DEM, od tih 115 milijuna DEM 98 milijuna DEM je imovina samo jednog brodogradilišta kojem je ta imovina oduzeta. To je brodogradilište 3. maj. Nema nikakvog zapisnika nadzornog odbora, uprava 3. maja nikada o tome nije raspravljala. Nadzorni odbor 3. maja nikad nije bio upoznat s time na pravi način osim usmeno, nije nikad raspravljao o tome, ali je imovina oduzeta odlukom Vlade iza koje ne postoji nikakvo pojašnjenje u dokumentima Vlade. Reći ću vam samo nekoliko rečenica o čemu se radi, o kojoj imovini. Radi se o građevinskom zemljištu na Krku, zemljištu i objektima u katastarskoj općini Pernić, športsko-rekreacijskom centru u Mučićima, poslovnom prostoru Zagrepčanke i stanovima, gle čuda i stanovima, 127 stanova je oduzeto 3. maju tobože, tobože da bi se nadoknadila sredstva koje je država uložila u sanaciju i restrukturiranje brodogradnje. Velim tobože, jer da se to htjelo onda bi se svakom brodogradilištu oduzela imovina, a imalo se i drugima što oduzeti, ali se oduzelo 3. maju. Znate li što se nakon toga dogodilo? Vrlo brzo se na neke nekretnine uknjižila RH i vrlo brzo je povjerenstvo za imovinu Vlade tadašnje, te nekretnine prodale. Znate li tko su vlasnici sada toga? Ja pozivam da se o tome također napravi jedna istraga, da se također evidentiraju sve te nekretnine i da se jasno veli zašto se to činilo i tko danas upravlja tim nekretninama. Dodatno želim reći, ne želim puno špekulirati, ali na taj način izvadilo se nešto što je bilo ne u imovini nego u temeljnom kapitalu društva. To se oduzelo društvu. Time je temeljni kapital društva smanjen, a znate što je tada bio jedan od evo ja ću reći jedan od velikih projekata o kojima se govorilo tada od strane nekakvih velikih gurua hrvatske brodogradnje recimo od strane gospodina Vrhovnika i uprave u Lencu. Lenac je tada htio preuzeti 3. maj i možda je to bila puno lakša prilika kada mu se smanji temeljni kapital i oduzme ova imovina. O tome treba govoriti. A još jedna stvar, A još jedna stvar, i tada je Vlada donijela odluku da će podmiriti umjesto brodogradilišta određene obveze. Donijela je odluku. Ali je isto tako donijela i odluku na koji način će se namirenje izvršiti prema nekim od vjerovnika. Ja ovdje imam slučajno pripremajući se za današnju raspravu i raspravu na temu političke odgovornosti, jedan dokumenat iz 20. veljače 2001. godine. To je zaključak Hrvatskog fonda za privatizaciju, odnosno Upravnog odbora Fonda za privatizaciju. Ja vas lijepo molim Upravni odbor Fonda za privatizaciju tada donosi odluku od kud će namaknuti sredstva i kako će platiti dio obveza prema jednom vjerovniku koji se zove LHB International, LHB International, Handelsbank Frankfurt i veli se, a prije nego pročitam, reći ću da smo u ovom Visokom domu vodili raspravu o tome da li Vlada Republike Hrvatske ima zakonsko pravo ili nema izuzeti određene dionice iz prodaje prodaje i raspolagati njima na drugi način. Sjetite se prošlogodišnje rasprave. Sad ću vam pročitati na koji način se LHB-u podmirilo dugovanje. Prvo, ukupno dugovanje uljanika, ispričavam se 3. maja i "Brodotrogira" je 42 milijuna maraka i veli se to će se podmiriti na sljedeći način. Izuzima se iz prodaje dionice uljanika u vrijednosti 33 milijuna 400 tisuća maraka što čini 15,7% ukupnog temeljenog kapitala i sa tih 33 milijuna 400 podmiruje se obveza u iznosu 16 milijuna 700. Dakle, primijenjeni omjer naknade u dionicama je 1 naprama 2. Ja ću reći krivo piše 2 naprama 1 je. Drugo, izuzimaju se iz prodaje dionice apartmana "Medeno" Trogir i to dionice vrijednosti, nominalne vrijednosti 9 milijuna 430 tisuća maraka što čini 62,93% ukupnog temeljenog kapitala društva čime se podmiruje obveza u visini 4 milijuna 715 tisuća maraka. Omjer naknade u dionicama je 1 naprama 2. I sad veli još preostali dio tražbina, znači nismo sve namirili ostalo je još malo. Preostali dio tražbine gospodo će se namiriti tako da će se isplatiti u novcu na račun LHB-a iznos koji će biti naknadno dogovoren, ali taj iznos se može namaknuti samo iz jednog izvora privatizacijom i prodajom 51% dionica poduzeća "Anita" d.d. Vrsar. Zašto baš od tud? Zašto ne privatizacijom "Pika" Vrbovec ili Belja ili nekog drugog? Zašto baš ovog poduzeća? I isto tako, preostali dio će se namiriti dakle iz prihoda od prodaje hotela "Zadar" d.d. nominalne vrijednosti dionice 100 maraka što čini 13,084%. Dakle gospodo, tada je sanacija izvršena na način da se iz temeljnog kapitala jednog poduzeća izuzelo 98 milijuna maraka, da je nakon toga povjerenstvo Vlade odlučivalo kome će se i na koji način prodati ta imovina, a ja vas pozivam, sve nas da pozivam da vidimo tko su danas vlasnici te imovine i na taj način se obveza podmirivala izuzimanjem od privatizacije i prodaje dionica određenih društava i plaćalo se tim dionicama u omjeru 1 naprama 2, a ja ponovo velim 2 naprama 1 i to nije bilo dovoljno, nego se onda još reklo prodat će se dionice točno te tvrtke i te tvrtke i onda će se tim novcima preostali dio iznosa podmirivati. Hrvatska brodogradnja to ne zaslužuje. Hrvatska brodogradnja, svi zaposleni u hrvatskoj brodogradnji zaslužuju kompetentan pristup prave individualne planove sanacije i restrukturiranja, a kad govorimo o odgovornosti jasna je kaznena odgovornost članova uprave i tu nema dileme, mi smo se o tome jasno očitovali nakon što je o tome svoju riječ reklo Državno odvjetništvo, a kad govorimo o političkoj odgovornosti onda doista neki ne bi trebali dizati glavu i ne bi se trebali javljati za riječ. Hvala lijepo. Ma neodgovorno ponašanje potpredsjednika neću odgovarati, imat ćemo vremena. Želite li slušati ili ću pričekati? **Šeks, Vladimir Jer znate, posao potpredsjednika ako utvrdi nezakonitosti da o tome izvijesti Državno odvjetništvo. Prema tome, kao saborski zastupnik upozoravam. …/Upadica: Što ispravljate?/… Kolega Zubović, molim vas. Ja ravnam sjednicom. Ja ponovno velim, upozoravam i molim potpredsjednika da ove svoje riječi o nezakonitostima proslijedi Državnom odvjetništvu

ne čuje./… Kolega Linić nemojte, molim vas. Pa ne možete to iznositi kroz ispravak netočnog navoda. to je povreda Poslovnika. To je povreda Poslovnika od vaše strane. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite.

Gospodine Lončar, ja vas opominjem. Izvolite nastaviti. **Leko, Josip (SDP)** Gospodine predsjedniče. Navod gospodina potpredsjednika Vlade da nije bilo nezakonitog djelovanja Nadzornog odbora može biti relevantan, ali za ovu stvar uopće nije važan. Naime, ministar gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske imao je obvezu i alat u rukama kao ministar kao ministar i odgovornost kao ministar i kao predsjednik Nadzornog odbora u ime vlasnika da kontrolira zakonitost poslovanja tvrtke u vlasništvu Republike Hrvatske što je on propustio. Motivi me čak ne zanimaju, a opravdavanje nerada i neodgovornosti ministra da je to netko i drugi i prije njega radio za hrvatske građane ama baš nema nikakvu vrijednost. Odgovornost se utvrđuje konkretna, pojedinačna i u današnjem vremenu. gospodin ministar je mogao, morao i trebao znati o nezakonitom poslovanju u "BRodosplitu". Potpuno netočno iskazuje potpredsjednik Polančec kada kaže da je samim time što je Državno odvjetništvo podnijelo istražni zahtjev protiv uprave da se time dokazuje da nema odgovornosti ministra. To naprosto jedno s drugim nema veze i to jedno iz ovoga ne proizlazi. Ali to što se potpredsjednik Polančec vrača na 2001. i to što zastupnici HDZ-a ometaju kolegu Linića dok govori dokazuje da itekako ima mjesta ispitivanju odgovornosti ministra Vukelića jedino što se neće dozvoliti da se to iskaže. Pa se lupa.

Jer je u jednome trenutku potpredsjednik Vlade gospodin Polančec spomenuo «Uljanik». Ne radi se o «Uljaniku». Radi se o 3. maju. Međutim nemremo isto napraviti sutra sa privatizacijom «Uljanika» jer šteta će biti enormna i za zaposlene i za hrvatsku brodogradnju… … /Upadica: Pa kolega Kajin, Namjerno se ide, mir! Poštovana zastupnica Ljubica Lalić, ispravak netočnog navoda. evo gospodin potpredsjednik Vlade nas je nastojao uvjeriti i ukazati na potrebu ispitivanja nečije druge političke i tuđe političke odgovornosti što nije točno. Mi imamo ovdje dokumenat i točno znamo o čemu danas raspravljamo. Međutim kad slušam gospodina potpredsjednika onda mi je stvarno žao što nije bio zastupnik u prošlom mandatu pa je tada mogao pokrenuti pitanje političke odgovornosti. Ali sam sasvim sigurna da ne bi pokrenuo pitanje političke odgovornosti jer u to vrijeme kleo se u simpatije i odanost nekoj drugoj političkoj stranci. A što je sad tu bio ispravak molim vas? To je jedna konstatacija, jedna ocjena. Predlagatelj Marin Jurjević. Izvolite. to da se niti jednom Kako do sada teku stvari očito se radi o tome da jednostavno želi se pobjeći od onoga što je tema ovdje razgovora koja je sasvim jasna. Ja sam na nju dva puta upozorio govoreći u ime predlagatelja. Ovdje se govori o političkoj odgovornosti gospodina ministra kao predsjednika nadzornog odbora ali i odgovornosti kao ministra u okviru onoga što je u njegovoj nadležnosti. Mi sada slušamo stvar iz početka ovog milenija. Gospodine potpredsjedniče Vlade vi možete poduzeti mjere, na njih ste čak obvezni i dužni posebno kao nositelj, visoki nositelj državne vlasti da to što ste ovdje izgovorili pokrenute, pokrenete kod Državnog odvjetništva i tako dalje. A ne da to koristite kako mi ne bi govorili o onome zbog čega smo danas ovdje sjeli. A to je prijedlog da se pokrene pitanje odgovornosti gospodina Vukelića i izglasavanje njegovog nepovjerenja. Zbog toga što nije znao ili nije htio ili namjerno ili nenamjerno, to mi je sada sasvim svejedno iako nije u svim konzekvencama svejedno, voditi Nadzorni odbor Brodosplita i oštetio je građane Hrvatske. Građane Hrvatske. Oštetio ih je zbog toga što je inzistirao da se prihvati ugovor koji je štetan za te građane jer oni će platiti ceh. Oni će platiti ceh. Sam je rekao da nije mogao pratiti šta se doli zbiva. Sam je implicite tražio svoju odgovornost. Sam je implicite sebe i smijenio čak ako zdravo logički razmišljate. A u svakoj školi, ovdje ima dosta ljudi koji rade u obrazovanju od, ne znam, osnovnog do fakulteta. U svakoj školi gospodine potpredsjedniče Vlade vi bi dobili jedinicu jer su vas pitali kemiju, a vi odgovarali geografiju. Vas se pita o političkoj odgovornosti gospodina Vukelića a vi pričate nama o PIK-ovima. Pa pričajte vi o PIK-ovima ali kad stavite tu točku na dnevni red. Pa šta zamarate i vaše i naše? A normalna stvar jedini pravi odgovor je da se bježi od teme, bacaju dimne zavjese, dimne bombe da se ne vidi ono što svaki slijepac vidi. Da je netko kriv. Pa možete posipati pepelima, navlačiti tapete, stavljati šta ja znam, pijesak, ali ne može se problem prikriti. U cara Trojana kozje uši znate? Ta svirala svira ma koliko vi to pokušavali tajno sakriti. A radi se o jednostavnoj stvari. Nema drugog mjesta. Najlogičnije, najnormalnije i potrebito da se baš ovdje razgovara o tome. A vi hoćete da se svugdje drugdje razgovara samo ne ovdje. Miješate kaznenu i političku odgovornost. A jasno smo kazali od početka da govorimo o političkoj odgovornosti. mislim da je to minimum o čemu želimo danas ovdje razgovarati. Opravdanja tipa kad vas netko uhvati da kradete kruh, kažete: «Ali znam jednoga šta je ukra 3 kila kruha a ja samo kilu». ima veze? To ne mijenja na stvari ništa. Govorimo o konkretnoj stvari. Mislim napadate logiku, napadate zdrav razum prosječnog građanina Hrvatske. Napadate sve ono vidim da se rado javljate iz klupa bez da vam se daje riječ pa napadate i temelje uljudnog ponašanja. A ko je draga gospodo? Ali i to se, i to se da naučiti usprkos velikim falingama u kućnom odgoju. Sad ćemo malo ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Jurjević je rekao da je ministar oštetio građane Hrvatske jer je ovaj ugovor štetan. To je u ovoj fazi naprosto netočan podatak. Bez obzira na ozbiljnost cijele situacije i ozbiljnost ovog zahtjeva za otvaranje istrage mi moramo biti svjesni da šteta još uvijek nije niti utvrđena niti je dokazana. Mi smo tek u fazi da je podnesen zahtjev za otvaranje istrage. To je jedna stvar. Druga stvar je tek otvaranje istrage. Treća stvar je tek da li će optužnica biti podignuta protiv nekoga ili neće? Četvrta ja provođenje samog postupka i utvrđivanje štete. A mi ovdje bojim se da cijelo vrijeme kao što je kolega Jurjević prejudiciramo štetu i polazimo da šteta postoji. To naprosto mislim da nije niti primjereno a naravno da je i netočno. Drugi ispravak poštovani zastupnik Živko Nenadić. Željko Nenadić. **Nenadić, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa ispravljam netočan navod štovanog kolege Jurjevića o tome da su oštećeni građani. Jednostavno moje zanimanje, moj poziv profesora matematike ne dozvoljava mi nego da jednostavno izračunamo 8 milijuna eura puta 4 broda je 32 milijuna eura više ugovorenih nego što je bilo za vrijeme vas. Prema tome,

Pa ispravljam netočni navod kolege koji veli oštetio je građane Hrvatske jer će oni platiti ceh što nije točno. Vidjeli smo iz svih podataka ceh će platiti onaj tko je je nešto zgriješio ili napravio, tko je nešto uzeo. Ali grijeh je predsjednika nadzornog odbora gospodina ministra što je zapravo nadzorni odbor održavao u službenim prostorima. Jer prije je to bilo recimo na jahti gdje su preplanuli predstavnici Vlade pitali gospodina Vrhovnika koliko hoćeš?

gospodin Jurjević ne vidi da ne mijenja retoriku već drugo desetljeće u ovom Saboru već nas sve maltretira. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovana zastupnica Mirjana Brnadić. Kolega Jurjević je kazao da je ministar kriv i da Hrvatski sabor treba utvrditi njegovu krivnju. Pa kolega Jurjeviću od kada Hrvatski sabor preuzima ulogu odvjetništva, suda, tužilaštva i svega drugoga? Pa valjda znate što je zadaća Hrvatskog sabora, a što je zadaća pravosudnih tijela. Crvenima se sviđa pa isključuju! Od početka je jasno da govorimo o političkoj odgovornosti. Nije istina jer su ovdje četiri u ovom panfletu nanijeli, iznijeli riječi nezakonito, protuzakonito, koruptivni motivi i uporno izražava nezakonitost poslovanja. Drugo što je netočno jasno smo kazali. Niste jasno kazali jer ovaj panflet ima 10 jezičnih pogrešaka po stranici pa i naši mladi kolege gore na ovoj našoj pozornici bi se postidjeli ovakvog teksta, a kamoli vi koji ste vi punoljetni. Branko (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo. Ne bih puno, puno toga sam već rekao. Još jednom ću ponoviti ono što je i da što je i Vlada u svom očitovanju kazala i što je potpredsjednik gospodin Polančec sada često puta rekao pa ja i danas ovdje pred svima vama i još jednom ću to ponoviti nema nezakonitog rada nadzornog odbora niti članova i sve odluke koje su donošene rađene su u duhu, dakle zakonskim propisima, a ova interpelacija navodi upravo protuzakoniti rad, nezakoniti rad. Prema tome, mislim da to treba jasno i glasno utvrditi. Još jedna stvar je ovdje evidentna. Ja sam to zaista i kazao kao što je uvaženi saborski zastupnik gospodin Kajin rekao ulazeći ovdje sigurno zbog napada koji su direktno na mene išli prije svega iz redova SDP-a vrlo grubih i to moram reći da je bilo u interesu meni da se ta istina utvrdi, da istraga izvid završi. Prema tome, ova faza izvida i pokretanje istrage pokazuje da nema elemenata protuzakonitog rada nadzornog odbora i mislim da je to danas jasno svima. I još jednom se utvrdilo izvidima Državnog odvjetništva i policije da ono što je htio SDP prebaciti i ovoj Vladi da je stara uprava i istraga protiv stare uprave pokriće za ovu novu upravu nije točna. Jer od 2003. stoji nalog za pokretanje istrage i provođenjem. Međutim, to nije provedeno. Zašto? Neka to kaže netko drugi. Ovdje moram reći evo poštovani saborski zastupnik gospodin Letica je tu, ne smijem se cinično. Ja ne smatram ovu raspravu niti saborske zastupnike bezvrijednim i da ovo nije nešto. Moj smijeh je odraz samo mog raspoloženja i način borbe protiv laži i uvreda koje danas trpim od nekih članova saborskih zastupnika. To je jedna istina i morate uvažiti to da ja želim vjerovati da mnogi to govore iz šale, a ne stvarno misleći ono što izgovaraju jer vrijeđaju i osobu i mene kao čovjeka. Isto tako, mislim da je danas ako je riječ o cinizmu cinizam upravo na strani SDP-a. I ove sve priče koje i argumente navodi potpredsjednik i mnogi saborski zastupnici spominjući prošlost nije za to da bi opravdali ovo sadašnje stanje jer je ova Vlada ponavljam jasno zauzela stav i traži da se istrage provedu da se kažnjavaju krivci, nego spominjanje prošlih stvari ukazujemo na cinizam onih koji su radili nečasne stvari, koji su radili nedopuštene stvari. Istina nikada sankcionirane, procesuirane, da sada ukazuju i žele u stvari uplesti ovu Vladu i mene kao ministra u nekakve nezakonite poslove kojih nema. Ova Vlada niti ja kao ministar nisam djelovao protuzakonito niti na štetu brodogradilišta. To tvrdim od početka. To je dosadašnji izvid pokazao. Uvjeren sam i daljnji tijek istrage će to pokazati jer najbolje znam da li sam nešto radio ili nisam, ali je cinično da netko drugi za koga puno tih ima neraščišćenih odnosa danas upozorava u stvari na silu već mjesecima želi ministra kao člana Vlade upetljati u aferu i optužiti ga da je direktno sudjelovao i znao što se to priprema. Još jednom ću reći, nadzorni odbor nije propustio učiniti sve ili bilo što je u njegovoj nadležnosti. I još ću jednom reći nije zapovjedna odgovornost kao što netko reče nadzornog odbora. Nadzorni odbor po statutu daje suglasnost. On inače i nadzire po Zakonu o trgovačkim društvima, dakle daje suglasnost, jednu u nizu suglasnosti na ugovor. Taj ugovor sa svim dodacima prošli su dakle i hrvatsku brodogradnju kao instituciju koja pokriva i Ministarstvo gospodarstva, stručne službe, Ministarstvo financija, Hrvatsku banku za obnovu i razvoj, Hrvatsku narodnu banku. Sve te institucije je prošlo. I ja sam dužan ovo reći zbog svih članova nadzornog odbora tamo koji pošteni i čestiti ljudi, umirovljenici sjede i pokušavaju pomoći brodogradilištu. Prema tome, ako je netko obmanut, obmanut je cijeli niz institucija. Da li je to moguće? Pa kada ne bi bilo moguće obmanuti i prevariti ne bi bilo lopovluka u Hrvatskoj. Onda o čemu je riječ? Prema tome, ne bih htio ovdje prihvatiti tezu da je netko, nije poduzeo ono što je trebao i Klub HSP-a gospodin Tadić je govorio i imao neka pitanja kojim želim jasno reći i u javnim istupima i gospodina Šegvića kao sindikalca je jasno ustvrdio nikada nadzorni odbor nije imao nikakve račune na svom dnevnom redu niti ih je tko upoznavao. Zatražili smo izvješće uprave. Uvijek je tvrdila da je sve po zakonu, po pravilima. Pokrenuli smo izvanrednu reviziju u 2006. godini da se vide pokazatelji. Dogovarali, razgovarali smo sa sindikatima oko toga da se to proširi na sva brodogradilišta. Dakle, i Vlada i nadzorni odbor i ministarstvo su poduzimali aktivnosti da se utvrdi stvarno stanje, da se prate prate tijekovi i procesi proizvodnje, tražili redovita izvješća o troškovima, o kooperaciji, o kooperantima itd. Prema tome to je ono što je radio ovaj nadzorni odbor. Ja to moram istine radi reći zbog članova nadzornih odbora koji nisu političari, nisu pripadnici stranaka, nego su ljudi koji pokušavaju najbolje što mogu raditi u tom nadzornom odboru. Prema tome, još jednom ću ponoviti, nema protuzakonitog, nezakonitog rada ni mene kao predsjednika nadzornog odbora niti u postupcima i odlukama nadzornog odbora. To je i dosadašnji izvid se ne razumije./ … zadovoljan i pokazao, a i istraga je ja vjerujem da će to i dokazati. Ali ono što je sigurno evidentno, evidentno je da je kampanja politička prije svega politiziranjem sa strane SDP-a pokušaj nametanja jedne činjenice, a to se kroz ovo dakle praktično i vidi iz ove interpelacije. Dakle činjenica je upletenosti eventualne mene kao ministra ove Vlade u neke nečasne poslove o tome nema niti govora. Hvala. Hvala. Gospođe i gospodo zastupnici, ostala je još za ispravak netočnih navoda prijavljeno 6 zastupnica i zastupnika. Za raspravu o klubovima ima još 2 kluba. I još ima prijavljeno 21 zastupnik i zastupnica. Ja sada prekidam raspravu. Nastavit ćemo u 15,00 sati sa ispravcima netočnih navoda. A nakon toga bilo bi u općem interesu da danas zaključimo sjednicu, da zaključimo sjednicu, da nakon provedene rasprave o ovoj točci dnevnoga reda idemo odmah na glasovanje o raspravljene 3 točke. Jedna je Zakon o zaštiti tajnosti podataka u prvom čitanju. Druga su Izvješća Državnog ureda za reviziju, Izvješća o obavljenim revizijama. glasovanje o izboru člana Ustavnog suda Hrvatske i glasovanje o povjerenju ministru Vukeliću. Pa bi s time onda i zaključili ovu maratonsku sjednicu. Nastavak u 15,00 sati.

hvala vam